gospođe i gospodo zastupnici,

Hvala vam

Prelazimo na sljedeću točku dnevnoga reda. Sljedeća točka dnevnog reda je: - Godišnji financijski izvještaj HBOR-a za 2014. godinu; Podnositelj Izvješća je Hrvatska banka za obnovu i razvitak temeljem članka 22. Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak. Materijale ste primili u pretince. Žele li podnositelji dati dodatno obrazloženje? Izvolite, predsjednik uprave HBOR-a, gospodin Dušan Tomašević. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene gospođe i gospodo saborski zastupnici. Dozvolite mi da vas ispred Hrvatske banke za obnovu i razvitak izvijestim o rezultatima poslovanja za 2014. godinu. Godišnji financijski izvještaji koji se podnose Hrvatskom saboru na potvrdu revidirani su od strane neovisne revizorske tvrtke Deloitte. Revizor je u svom izvješću dao pozitivno mišljenje o usklađenosti financijskih izvještaja za 2014. godinu sa relevantnim financijsko-računovodstvenim zakonodavnim okvirom koji je usvojen i na snazi je u S 31.12.2014. godine ukupna kumulativna, kreditno-garancijska i mandatna aktivnost HBOR-a od osnutka banke do 2014. godine iznosila je 132 milijarde kuna od čeka 87 milijardi kuna kreditna aktivnost, 27 milijarda kuna garancijska aktivnost i 24 milijarde kuna mandatna aktivnost. Poslovna aktivnost HBOR-a u značajnoj je mjeri uvjetovana gospodarskim čimbenicima kao i stanjem u bankarskom sektoru. Trend smanjenja kreditne aktivnosti poslovnih banaka prema sektoru trgovačkih društava i rast likvidnosti u bankarskom sustavu rezultirao je i smanjenjem kreditne aktivnosti HBOR-a u 2014. godini. Smanjenjem bruto kredita na razini bankarskog sektora u 2014. godini za 6,9 milijardi kuna određeno je razduživanje svih domaćih sektora a osobito sektora trgovačkih društava za 3,2 milijarde kuna. Istodobno u stroži kreditni standardi odražavali nesklonost banaka za preuzimanje dodatnih rizika. Pri tome su bruto krediti dani trgovačkim društvima u razdoblju od 2011. do 2014. smanjeni za 14%, odnosno za 16,9 milijardi kuna. Banke su rast domaćih izvora sredstava neiskorišten za plasmane u privatnom sektoru usmjeravale u visoko likvidnu imovinu te koristile za smanjenje obveza. HBOR-ova kreditna aktivnost u 2014. godini bilježi pad u usporedbi sa 2013. godinom za 34%. Od ukupno odobrenih kredita u visini od 4,6 milijardi kuna 797 milijuna kuna ili 17,6% otpada na mala i srednja poduzeća. 807 milijuna kuna ili 17,8% odobreno za infrastrukturu, zaštitu okoliša i projekte obnovljive izvora energije. 1,1 milijarda kuna ili 24% za turizam, 1 milijarda za izvoz i 843 milijuna kuna ili 18,6% za veće gospodarske subjekte. Posebno bih želio istaknuti kako je u 2014. godini zabilježen pozitivan pomak u pogledu kreditiranja projekata usmjerenih na korištenje EU fondova. Kreditiranje jedinica lokalne samouprave i područne samouprave radi realizacije EU projekata povećan je za 100 milijuna kuna. Isto tako, povećanje zabilježeno je i kod privatnih subjekata, poljoprivrednih i malih i srednjih poduzeća za cirka 90 milijuna kuna. Putem poslovnih banaka odobreno je 690 kredita u iznosu od 2 milijarde i 847 milijuna kuna dok je u 2013. godini odobreno 886 kredita u iznosu od 4 milijarde i 330 milijuna kuna. Negativni trend je zaustavljen u 2015. godini u kojoj je odobreno 1093 kredita kredita ili 3 milijarde kuna. Ujedno za napomenuti je kako je početkom 2014. godine okončana provedba programa Vlade RH tzv. Program razvoja gospodarstva kao ranije, nastavka ranije poznatih modela A i A Po predmetnom programu je u 2013. godini odobreno 194 kredita u iznosu od 717 milijuna kuna, dok je 2014. godine odobreno 22 kredita u visini od 50 milijuna kuna. I u 2014. godini je zadržan veći omjer kredita odobrenih za financiranje i to 59%, a 41% za obrtna sredstva. Prema veličini subjekata, malim i srednjim poduzetnicima odobreno je 82% ukupnog broja kredita i 46% od ukupnog iznosa odobrenih kredita ili sveukupno 2 milijarde i 100 milijuna kuna. U 2014. godini ukupna kreditna aktivnost Sabora prema subjektima koji ostvaruju iznos iznosila je 3 milijarde kuna. Ujedno je HBOR zajedno sa svojom tvrtkom kćeri Hrvatskim kreditnim osiguravajućim društvom izvoznicima pružao podršku u osiguranju izvoznih poslova, te bankarskim garancijama. Tako je u 2014. godini osigurano i garantirano za 4,2 milijarde kuna izvoznog prometa. Ukoliko promatramo aktivnost HBOR-a obzirom na regije ulaganja onda vidimo da je 60% tih ulaganja bilo u tzv. kontinentalnoj Hrvatskoj, a 40% u jadranskoj Hrvatskoj. Što se tiče iznosa 55% se odnosi na kontinentalnu, a 45 na jadransku Hrvatsku. Najsnažnija aktivnost ostvarena je na području Istarske županije i to 636 milijuna kuna. Ostale naše županije su ostvarivale između 150 i 250 milijuna kuna aktivnosti. Sukladno podacima koje prikupljamo od korisnika kredita temeljem kreditne aktivnosti HBOR je u 2o14. godini omogućio zapošljavanje više od 2000 novozaposlenih djelatnika. U 2014. godini nastavljena je primjena mjera sniženja kamatnih stopa za jedan postotni bod za investiciju u poljoprivredi, turizmu, industriji i energetskoj učinkovitosti. Ovu mjeru provodimo od 2012. godine. Zahvaljujući ovoj mjeri najveći broj korisnika kredita ima mogućnost zaduženja kod HBOR-a uz kamatnu stopu do 3%. U 2014. godini temeljem navedene mjere odobreno je 209 kredita u iznosu milijardu i 300 milijuna kuna. Uz ovu mjeru produžili smo rok otplate po programima za kreditiranje investicija. Najduži rok otplate kredita iznosi 17 godina, a najkraći 12 godina. Najduže razdoblje počeka za vrijeme kojeg korisnici plaćaju samo kamatu je 4 godine. U prošloj godini nastavili smo s provedbom modela podjele rizika s poslovnim bankama. Kroz tri godine uključujući i 2014. godinu na ovaj način kreditirali smo 24 projekta u visini od 1 milijarde kuna u 2014. 9 projekata. Kako bismo osigurali sredstva za provedbu aktivnosti u 2014. godini ugovorili smo 425 milijuna eura od Europske investicijske banke koja su namijenjena financiranju projekata malih i srednjih poduzeća, javnih poduzeća, te srednje kapitaliziranih i velikih poduzeća. Ova sredstva ugovorena su uz rokove otplate od 12 i 15 godina, te kamatnu stopu nižu od 2%. HBOR za financiranje iz ovog izvora do kraja 2015. godine ukupno odobrio 97 milijuna eura kredita za projekte malih i srednjih poduzetnika i 125 milijuna eura za kredite i projekte velikih poduzetnika i ulaganje u infrastrukturu. Europska investicijska banka je svojim povoljnim sredstvima u zadnjih nekoliko godina postao važan izvor sredstava, te je do kraja 2014. godine HBOR sa EIB-om ugovorio 1,8 milijardi eura namjenskih kreditnih linija. Što se tiče financijskog poslovanja i rezultata u 2014. godini HBOR je ostvario financijski rezultat u visini od 168 milijuna kuna. Ostvareni rezultat je niži za 11% u odnosu na 2013. godinu. Kamatni prihodi generiraju 98% ukupnog prihoda prihoda HBOR-a i u 2014. godini bilježe pad u odnosu na prethodnu godinu za 5%. Ovaj trend prvenstveno je rezultat provedbe mjera sniženih kamatnih stopa koje HBOR provodi od 2012. godine. Osim ovog na kretanje kamatnih prihoda utjecale su kamatne stope na financijskim tržištima, ali i učinci provedbe predstečajnih nagodbi i restrukturiranja plasmana. Kamatni rashodi čine 2/3 ukupnih rashoda i u 2014. godini bilježe smanjenje za 6% u odnosu na 2013. godinu. Kao rezultat sniženja raznih zaduženosti HBOR-a, razine zaduženosti HBOR-a kao i kako u 2014. i u trinaestoj ali i korištenjem kreditnih linija posebnih financijskih institucija. Inače u te dvije godine HBOR je redovno i prijevremeno otplatio 7 milijardi kuna. Cjelokupni financijski rezultat raspoređuje se u statutarne rezerve i na taj način jača se kapitalna osnovica HBOR-a i omogućuje preuzimanje veće razine rizika. Inače, bila je na kraju četrnaeste 9 milijardi i 430 milijuna kuna. se ne razumije./… smanjenje u odnosu na kraj 2013. godine zbog privremenih povrata zaduženja u ukupnom iznosu od 2 milijarde i 700 milijuna kuna. Ovi povrati obavljeni su zbog nepovoljnog odnosa aktivne i pasivne kamatne stope, a učinci povrata vidljivi su u smanjenju kamatnih rashoda. Svakako je potrebno istaknuti kako je 2014. godine HBOR održao kvalitetu portfelja na razini 2013., te je 80% portfelja potpuno naplativi plasman, a 15% neprihodujući plasmani. Neprihodojući plasmani čine plasmani dužnicima nad kojima je otvoren stečajni postupak, dužnici koji su zatražili otvaranje ili su u postupku rješavanja predstečajne nagodbe, dužnicima o kojima se vodi pregovori oko restrukturiranja plasmana, te utuženim dužnicima. U 2014. godini Republika Hrvatska je u osnivački kapital uplatila 350 milijuna kuna te je to Zakonom o HBOR-u propisanog iznosa osnivačkog kapitala od 7 milijardi kuna preostalo 533 milijuna kuna. Nakon osvrta na Poslovnik 2014. evo malo pogleda i na 2015.godinu. Uvažavajući smanjenje …/Govornik se ne razumije./… aktivnosti u 2014.izvršili smo određene pripreme pa tako smo uvali i novi kanal plasmana kredita putem leasing društava, u 2015.takvih je bilo 990 ili 300 milijuna kuna. …/Govornik se ne razumije./… postojeće modele i uvjete suradnje sa poslovnim bankama, uvođenje novih programa kreditiranja namijenjenih olakšanju i poticanju apsorpcije EU fondova, uvođenje novog programa za kreditiranje i izrade projekata i ostale investicijske dokumentacije, prilagodbu uvjeta postojećih programa kreditiranja radi proširenja kruga potencijalnih korisnika kredita. U 2015.godini HBOR je po prvi puta u svojem poslovanju premašio brojku od 2000 odobrenih kredita, točnije 2985 odobrenih kredita ili 40% više u odnosu na dosada najbolji ostvareni rezultat. A ostvarena kreditna aktivnost je druga u veličini osnutka banke, najviše je iznosila 10,2 milijarde 2012.godine. U 2015.godini HBOR je hrvatsko gospodarstvo podržao sa 12,2 milijarde kuna plus kreditiranje plasmana, kod kreditnih izdanih garancija je 2,9 milijardi kuna i osigurano izvoznih poslova u iznosu od 1 milijun Povećanjem kreditne aktivnosti zabilježeno je u svim segmentima a najaktivniji korisnici ovih kredita bili su mali i srednji poduzetnici kojima je po specijaliziranim programima odobreno gotovo 2 tisuće kredita u iznosu od 1,6 milijardi kuna što je dvostruko više nego u istom razdoblju prošle godine. Kreditiranje izvoza i turizma također bilježi povišeni rast od 14%. Osiguranje izvoznih poslova bilježe rast od 45% u odnosu na 2014.godinu. HBOR je u 2015.godini podržao hrvatske izvoznike sa 6,8 milijardi kuna. Uz povećanje kreditne aktivnosti vrlo značajan pokazatelj je povećanje udjela investicijskih kredita na 82%, ako se sjećate za 2014.je to bilo 59%. Promatrajući kreditnu aktivnost u 2015.godini prema djelatnostima koje su podržane najzastupljeniji proizvodi i djelatnosti su bili prehrambena industrija, metalo-prerađivačka, elektro industrija, proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda, drvna industrija, poljoprivreda i ribarstvo. A kod usluga naravno turistička djelatnost. Za koji mjesec predstavit ću vam detaljno rezultate poslovanja za 2015.godinu. Poštovane gospođe i gospodo zastupnici, poštovani predsjedniče hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Otvaram raspravu i prva će biti ona u ime kluba SDP-a uvažena zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite. Hvala predsjedniče. Predsjedniče uprav HBOR-a, kolegice i kolege Hrvatska banka za obnovu i razvoj ima veliku ulogu u razvoju i potencijalima Hrvatske, posebno je ona došla do izražaja u vrijeme krize kada su poslovne banke postrožile uvjete za davanje kredita i gotovo da nisu pratile ni jedan malo rizičniji investicijski program, a pogotovo ne kreditiranje obrtnih sredstava pa je u to vrijeme Hrvatska banka za obnovu i razvoj značajno sudjelovala u kreditiranju poslovnih subjekata kroz kreditiranje obrtnih sredstava. Poznati su tada bili modeli AA, A+, B, C itd. Mi u SDP-u uvijek smo se zalagali za proaktivnu politiku Hrvatske banke za obnovu i razvoj iako ona svjesni smo toga nosi veće rizike. Dugo je HBOR poslovao, odnosno svoje plasmane plasirao samo putem poslovnih banaka. U posljednje vrijeme sve više imamo direktnih plasmana što naravno onda povećava povećava i rizik naplate takvih kredita. Također smo se zauzimali za što bržu potpunu uplatu sredstava u temeljni kapital banke, naime kad je banka osnovana temeljni kapital koji se je trebao uplatiti iz proračuna iznosio je 7 milijardi kuna i gotovo u 20 godina mi smo uspjeli uplatiti nešto više od 5 milijardi i upravo ovih posljednjih 3 godine vidimo da je u gotovo do kraja već 2014. uplaćen temeljni kapital o čemu ću nešto kasnije reći. A također se nadamo da će se politika koju je HBOR vodio zadnjih 5, 6 godina neće bitno mijenjati, odnosno odnosno da će se nastaviti većinsko kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva, posebno se to odnosi na početnike, inovatore, žene poduzetnice, odnosno najvećim djelom na izvoznike. Zatim da će se pratiti investicijski projekti koji će kreditima koji će po kamatama i ročnosti biti povoljniji od poslovnih banaka, mi smo u ovih zadnjih godina što se tiče ročnosti za investicije povećali povrat kredita i poček na 15 odnosno 17 godina uz povoljne kamatne stope koje se kreću negdje oko 3 ili 4%, i da će se financijski pratiti svaki projekat koji koristi sredstva europskih fondova što se dosada činilo kad god bi se nova mjera uvela odnosno raspisao natječaj i HBOR je automatski pratio takve projekte. U 2014. HBOR je odobrio 886 kredita u iznosu od 5,1 milijarde kuna. Putem banaka plasirano je 2 milijarde i 900 milijuna kuna ili 56% a izravno 2 milijarde i 200 milijuna kuna ili 44% i to je ono o čemu sam govorila da direktni plasmani povećavaju rizik, ali i u većoj mjeri imaju obuhvat investitora. 59% sredstava korišteno je za investicije, značajno udio tu su imali turistički sektor, a 41% još uvijek se plasira u obrtna sredstva. To se u narednim godinama već u 2015.je povoljniji odnos, a mislim da bi u krajnjoj liniji tek iznimno trebalo kreditirati, dati kredite za obrtna sredstva. Mjere koje su se provodile bile su usmjerene na to da se povećaju plasmani jer smo imali pad u odnosu na 2013. godinu, pa se nastavilo sa sniženim kamatnim stopama, nastavilo se sa podjelom rizika sa bankama, tom smislu i marže bankama kako bi se povećala suradnja sa poslovnim bankama, odnosno povećana marža nije se prenosila na korisnike kredita nego je bila na teret same banke za obnovu i razvoj. Povećana je također i ročnost kredita, smanjene su kamate za izvoznike početnike, povećale su se police osiguranja za male poduzetnike i početnike izvoznike, davali su se okvirni krediti bankama i i počelo se poslovati sa leasing društvima. Naravno odnosilo se to samo na proizvodne sektore, odnosno na ona leasing društva koja su pratila industriju. Uvedena su tri nova programa za refinanciranje kredita, odnosno sredstava koja su bespovratna iz europskih fondova a trebalo ih je premostiti. Uvodilo se mikrokreditiranje uz garanciju CIP-a, zatim kreditiranje društva koje su uspješno okončale predstečajne nagodbe. Dakle sve je to bilo usmjereno da se povećaju plasmani i putem poslovnih banaka, direktni plasmani, odnosno podjela rizika sa poslovnim bankama. Najbrojniji korisnici su i u 2014. godini bili mali i srednji poduzetnici, njima je plasirano 728 kredita u iznosu od 2 milijarde i 100 milijuna kuna a to je važno jer oni imaju otežan pristup kreditnim sredstvima, pogotovo ako su početnici, ako su mladi poduzetnici i ako su žene poduzetnici. Značajno se povećao broj projekata koji se financiraju iz europskih fondova, u 2014. takvih je bilo 163 u iznosu od 610 milijuna kuna. Takve projekte rado financiraju i poslovne banke jer su oni sigurni ali i ovdje je HBOR učestvovao sa direktnim financiranjem u iznosu od 280 milijuna kuna dakle nešto više od jedne trećine. Što se tiče izvoznih poslova, tu je uz samo kreditiranje i značajni su poslovi osiguranja izvoznog rizika, 307 takvih kredita u iznosu od 2 milijarde i 400 milijuna kuna, planirano je u 2014. godini. Nadalje, plasirano je milijardu kuna polica osiguranja i 155 milijuna činidbenih jamstava. HBOR ima povoljne izvore financiranja, već 7, 8 godina nastavlja se uspješna suradnja sa javnim bankama i europskim i svjetskim. Posebno je važna suradnja što je i u uvodnom izlaganju izneseno sa Europskom investicijskom bankom sa kojom je potpisan ugovor na 800 milijuna eura koji će se koristiti i jednim dijelom i u 2015. godini a već je i rečeno da ta suradnja seže još u 2001. godinu i da je tu plasirano u Hrvatsku iz te banke milijardu i 780 milijuna eura. S obzirom da HBOR u većoj mjeri plasira direktno kredite, da to povećava rizike ocjenjujemo da je upravljanje rizicima dobro, redovito se izvješćuje nadzorni odbor i o rizičnim plasmanima i okvirnim kreditima poslovnih banaka. Što se tiče rezultata poslovanja treba reći da profit nije primarni cilj da je njegova osnovna zadaća pod povoljnijim uvjetima pratiti investicijske projekte koji su važni za razvoj hrvatskoga gospodarstva. U 2014. godini ostvareno je oko 170 milijuna kuna dobiti. Ona je nešto manja ali kažem nije primarni cilj ostvarivanje profita. Važno je da se povećava temeljni kapital, odnosno ukupni kapital, on je u u 2014. godini dosegnuo 9,4 milijarde kuna. To je važno jer time zapravo se dobiva novi potencijal za veće mogućnosti plasmana ali i dobivanje povoljnijih sredstava iz javnih financijskih institucija. Od čega u 2014. temeljni kapital koji treba isplatiti po zakonu iznosi 6,9 milijardi, dakle svega 100 milijuna manje nego što je to zakonom utvrđeno. Ocjenjujemo da će i ubuduće HBOR biti značajan čimbenik u povećanju broja investicija, praćenju investitora, povoljnijim sredstvima nego što su to poslovne banke. Posebno projekata koji se financiraju iz fondova Europske unije i klub SDP-a će prihvatiti ovo izvješće za 2014. godinu. Hvala. Hvala lijepa. Nisam vidio nikakve replike, prema tome nastavljamo dalje. Sljedeći će u ime Kluba zastupnika HDZ-a riječ uzeti uvaženi zastupnik Ivan Šuker. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege. Slušajući i uvodno izlaganje predsjednika uprave i kolegice Zgrebec sa jednim velikim dijelom se, možemo u ime kluba složiti. Međutim, ja bih ovdje neke stvari koje su se događale 2014. pokušao prebaciti u današnje vrijeme. Danas je vrlo aktualno o tome kako će se birati čelnici javnih poduzeća. 2014. političkim dekretom, odlukom Vlade je smijenjena uprava HBOR-a. Ne samo uprava, smijenjene su još četiri razine ispod toga. Na pozicije su dovedeni, točno se zna čiji supruzi, čiji zaposlenici u čijem uredu i stavljeno. Dakle to se dogodilo 2014. Toliko na tragu ove današnje ispolitizirane priče. Dakle najprije se sve promijenilo živo što se moglo promijeniti a onda se ispoštivala odluka Europske komisije da se imenovanje u javno poduzeće mora vršiti putem javnog natječaja što je bilo u zakonu od 2010. i to je ova Vlada negirala tek toliko da raščistimo neke napise i navode koji se ovih dana pojavljuju u hrvatskim medijima. Ono što želim također reći vi znate da smo i u svojoj raspravi, doduše nismo podržali proračun, ali u segmentu koji se odnosio na HBOR povećanje temeljnog kapitala i povećanje onih sredstava za osiguranje investicija smo svi zastupnici podržali u svojoj raspravi. Ja znam čak da sam i raspravljao ovdje u ime kluba oko amandmana Vlade na povećanje ovih sredstava za osiguranje izvoza. Međutim, kad pogledate izvršenje proračuna onda ćete vidjeti da u 2004. uprava nije potrošila, 2014. nije potrošila one novce koje je Vlada osigurala na poziciji osiguranje izvoza itd. Druga stvar, ovdje nije naznačeno da su plasmani pali, aktivnost HBOR-a je u 2014. je pala za 34%. Dakle, to su činjenica. A zašto se dogodilo, do tih činjenica ima nekoliko razloga. Prvo je ovo izvješće, report kako god hoćete iz Bruxellesa koji kaže da stručna sprema, iskustvo i znanje čelnih ljudi u HBOR-u nije adekvatno onome što treba imati financijska institucija. Pa kad pogledate od imenovanih članova uprave koji su promijenjeni samo je jedan čovjek predsjednik uprave je imao iskustvo u bankarskom sektoru, ali je on smijenjen nakon devet mjeseci jer nije htio provoditi određene stvari koje su bile politička direktiva. A vama za informaciju "nesposobni" pod navodnicima bivši predsjednik uprave je danas predstavnik Europske investicijske banke za ovaj dio Europe. Dakle, SDP-u i ostalima iz Kukuriku koalicije, gospodin predsjednik uprave nije bio dovoljno sposoban da vodi HBOR iako je do tada imao sjajne rezultate, investicijskoj banki da bude njihov predstavnik i to po prvi puta Hrvat je dobio tu poziciju. No, to je tako kao što je. Druga stvar. Promjena Statuta Nadzornog odbora gdje je donesena odluka da kredite iznad 37 milijuna, do 37 milijuna iznad donosi uprava bez odobrenja, odobrenja, bez suglasnosti Nadzornog odbora također je dovela do toga da ljudi naprosto nisu htjeli preuzimati rizike i da se zbog toga smanjilo investiranje, dakle kredite iako potražnja za kreditima je bila poprilično velika. kad govorimo o 2004. došlo je do smanjenja prihoda za 5%, ali su zato operativni troškovi narasli za 24%. Jednim dijelom ovi operativni troškovi su narasli zbog otpremnina bivšim čelnicima HBOR-a, ali drugim dijelom operativni troškovi su narasli između ostaloga i zbog zapošljavanja 15 novih ljudi koji se dogodio u 2014. godini. Dakle, imate zapošljavanje 15 novih ljudi, ali imate pad aktivnosti od 34%. Postavlja se pitanje šta je tih 15 ljudi radilo, tim više što ćete vidjeti kad budemo raspravljali o izvješću 2015. na žalost trendovi se nastavljaju i da u 2015. nije bilo kreditiranja, velikog kredita Hrvatskom telekomu za kupnju vozila, ne vidim uopće koji je tu smisao da se HBOR uključi u tu priču, da nije bilo kreditiranja HŽ-a i brodogradnje, te će bit pitanje nedopuštenih državni potpora itd. onda bi rezultat 2015. bio katastrofalan. Dakle, ovo su sve činjenice koje su takve kakve jesu, jer ako vi imate 15 ljudi više zaposlenih, ako u 4 godine mandata primite 60 partijskih poslušnika i za toliko povećate broj zaposlenih u HBOR-u, aktivnost i dodjela kredita u HBOR-u je pala i da nije bilo kredita velikim državnim tvrtkama kad to maknete van onda bi vidjeli, kreditna aktivnost HBOR-a na žalost 2014., 2015. nije niti približna tim više što neke stvari su povezane. Kad raspravljamo, sad ću otići malo izvan konteksta, ali ipak vezano, o godišnjem izvješću HAMAG-a onda je i čelnik HAMAG-a rekao da između ostalog njihova smanjena aktivnost je zbog toga što je bila smanjena aktivnost HABOR-a. Dakle, to je rečeno na odboru, to nisam ja izmislio, može se vidjeti u zapisniku Odbora za gospodarstvo da je to rečeno. Dakle, ono što je ključno je, dakle Razvojna banka je partner poslovnim bankama i u proteklim godinama HBOR je u principu dodjeljivao kredite, vrlo malo kredita direktno. Većina kredita je bila preko poslovnih banaka. Međutim, ovdje se samo postavlja jedno pitanje zašto je kamatna stopa zapravo linearno porasla sa jedan na dva posto i na takav način se praktički omogućila još jedna dodatna zarada zarada poslovnim bankama. Jer, ako je HBOR-u zbog sredstava koje je uložila država, zbog pozicije koje je HBOR stekao u prethodnim godinama dobio za određene aktivnosti i programe koje su bile aktivnosti i programe Vlade i temeljem toga je iz institucionalnih banaka EU dobivao jeftina sredstva, a onda je logična stvar ako je ono što je i kolegica Zgrebec rekla HBOR se odlučio da više sredstava investira direktno, da ne ide preko poslovnih banaka zašto smo mi poslovnim bankama, zašto je u stvari dozvoljeno, zašto je dogovoreno da se linearno poveća, dakle njihova marža sa jedan na dva posto. Jer poslovne banke u toj cijeloj priči nisu imale ništa osim što su došli do jeftinog kapitala koji je HBOR dobio od institucionalnih banaka i na takav način zadovoljili svoje klijente. A istovremeno Vlada ima svoje programe i tu su kolege bivši ministri svaki u svom ministarstvu ima određene programe i to je bilo i prethodnih godina i temeljem toga su dobivani krediti iz institucionalnih banaka EU. Prije svega Europske investicijske banke i Europske banke za obnovu i razvoj. Dakle i s tim ću zaključiti, nažalost kreditne aktivnosti HBOR-a su se smanjile. Ono što bi HBOR trebao biti, jer ako smo dali novce iz proračuna, povećali smo temeljni kapital, ako smo dali sredstva za osiguranje izvoza onda je logično da se ta sredstva usmjere prema malim i srednjim poduzetnicima, dakle oni koji su najpotrebitiji. Jer kad pogledate strukturu hrvatskog gospodarstva nažalost većina malih i srednjih poduzetnika ima vrlo malu kreditnu sposobnost i ako im neće pomoć HAMAG, onda u principu vrlo teško mogu doći do kredita, ali su se zato davali krediti nekakvim državnim tvrtkama kažem vrlo upitno dopuštene ili nedopuštene potpore. I na takav način kad to sve skupa zbrojite onda dobijete silne milijarde, međutim kada sve to maknete iz bilance onda ćete doći da ono što se događalo u HBOR-u je bilo u suprotnosti s onim što je Vlada predlagala prilikom predlaganja proračuna. I što kaže svi smo podržavali ovdje, dakle mi nismo podržali proračun ali smo svi manje-više u raspravi rekli da se slažemo sa tom aktivnošću Vlade da se sredstva za HBOR povećaju. Dakle to je nešto što nije bilo sporno. Dakle možemo čak reći da smo oko toga imali i politički konsenzus u Hrvatskom saboru. operativno se to nažalost u HBOR-u nije provelo na onoj razini na kojoj je to i ministri i Vlada planirali. Možemo se mi ovdje politički prepucavati koliko god hoćemo, međutim mi raspravljamo o nečemu što se dogodilo. Dakle imamo usvojeni proračun, imamo izvršenje proračuna, dakle akti koje je usvojio ovaj visoki dom. I prema tome, imamo sad izvješće HBOR-a i kad to stavimo na …/Govornik se ne razumije./… jedno ispod drugoga stavite ta tri dokumenta onda ćete vidjeti ovo sve skupa, a osnovni razlog je i vratit ću se na ono s čim sam počeo u današnje vrijeme a to je što su tada vršena politička imenovanja. Jer i kad pogledate ljude koji su imenovali u upravu HBOR-a jedino jedan čovjek je imao iskustva u bankarstvu to je bio prethodni predsjednik uprave koji je nakon 9 mjeseci dao petama vjetra jer naprosto nije mogao provoditi neke stvari. Današnja uprava uz puno poštovanja prema kolegama nemaju bankarskog iskustva. I druga stvar, HBOR po svemu ako tome drugačije ne odlučimo nije klasična bankarska institucija i nju Hrvatska narodna banka ček niti ne tretira kao banku. Ono što je intencija i cilj i oko toga se svi politički slažemo je da HBOR postane kreditno investicijska izvozna banka, dakle banka koja će davati podršku. Jer ponavljam, postoji analiza oko kreditne sposobnosti hrvatskih poduzetnika pa ćete vidjeti da njih preko 90 nažalost u ovom trenutku nije u stanju zadovoljiti minimalni kriterij da dobije kredit. Zato i je osnovan HAMAG, zato i jesu neke druge državne potpore da se omogući onima koji imaju projekte, koji imaju budućnost da dođu do kredita po povoljnim sredstvima koje je HBOR dobio na ime dugogodišnje suradnje i povjerenja Europskih institucionalnih banaka i da takva sredstva dakle jeftino, jeftini kapital plasiraju svoju proizvodnju i na takav način rade. Međutim, kažem nažalost to se nije dogodilo, nije se dogodilo iz razloga što smo jedan pionirski potez iz 2010., a to je da uprave i nadzorne odbore imenujemo putem javnog natječaja prekršili jer tada je bilo rečeno politika ih je dovela, politika će ih i odvest. Ja nisam vidio da je iko od tih koji su došli sa politikom podnio sam vidio niti jednog člana nadzornog odbora kojega je politika imenovala da je podnio ostavku i dao mogućnost ovoj Vladi da raspiše praktički javni natječaj i da imenuje nove čelnike javnih poduzeća kako HBOR-a i tako ostalih. Prema tome, dakle ovo su primjedbe na činjenično stanje. Mi ćemo kao klub izvješće podržati jer to je skup podataka, skup brojki koje su se dogodile. Dakle mi možemo biti zadovoljni, nezadovoljni s ovim, međutim naprosto ne možemo negirati one cifre koje su tu, ali naprosto želimo upozoriti na neke stvari koje su se dogodile i bez obzira koliko će biti vjerojatno političkih prepucavanja danas oko ove rasprave ovo su činjenice, činjenice, fakti. Pogledajte proračun 2014., pogledajte izvršenje proračuna 2014. Sve ovo što sam vam govorio vam piše unutra. Pogledajte ministri koji ste sjedili svoja ministarstva, programe u svojim ministarstvima koje ste planirali da ćete realizirati preko HBOR-a koliko ih se realiziralo? Čut ćemo izvješće danas ili sutra čelnog čovjeka HAMAG-a koji je na odboru jasno rekao da smanjen obim garancija, jamstava koje je davao HAMAG poduzetnicima koji su imali dobre programe a nisu mogli dobiti kredite je smanjen zbog toga što je HBOR smanjio kreditnu aktivnost. I završit ću s još nečim. Dakle da bi se napumpala bilanca uspješnosti puno kredita je dobilo uvjetni da tako kažem prolaz nadzornog odbora na prijedlog uprave i vidjet ćete daj Bog za godinu dana koliki će tih uvjetnih kredita dobit zeleno svjetlo? Vjerojatno njih možda 30, 40% i kad se to ispumpa iz ove bilance koja je ovakva kakva je, a osobito iz 2015.onda će rezultati biti daleko lošiji a isto tako određeni plasmani koji su ovdje ovako prikazani da nema jamstava, a mnogi nemaju jamstava iz državnog proračuna su vrlo rizični i pitanje je kome će pasti na teret. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Vaše izlaganje izazvalo je nekoliko replika. Prva je ona uvažene zastupnice Dragice Zgrebec. Izvolite. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala predsjedniče. Kolega Šuker, vi i ja imamo dugo iskustvo praćenja HBOR-a ne samo kao zastupnici nego i kao članovi nadzornog odbora i onda nije korektno da kaže da je 2014. godine smijenjena uprava nego joj je u svibnju istekao mandat. Kolega Kovačev, koji je uvijek imao našu podršku, podršku kluba SDP-a. Visoko smo cijenili i njegov rad i njegovu prezentaciju HBOR-a u svijetu. Sjetimo se on je bio i predsjednik Skupštine institucionalnih banaka bio je i u izvršnom odboru i mi smo to cijenili i uvijek visoko vrednovali. Nakon 20 godina čovjek je ocijenio da se više ne želi kandidirati. Otom potom kako se imenovala nova uprava, o tome možemo raspravljati ali nije korektno da kažete da je uprava bila smijenjena. Što se tiče samih plasmana HBOR-a, kada se uzme njihova osnovna djelatnost a to je investicijska djelatnost, dakle anulirajmo u onim godinama kada visoki plasmani su bili, ako anuliramo kredite za obrtna sredstva 10-ak milijardi kuna u jednog godini više od 50% su bila zapravo sredstva za obrtna sredstva, onda možemo reći HBOR može plasirati onoliko sredstava za investicije koliko ima dobrih projekata. Odgovoriti će uvaženi zastupnik Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Kolegice Zgrebec, nas dvoje smo stvarno dugo i vrlo, ustvari u svim raspravama tijekom ovih godina mi smo imali vrlo visoki stupanj suglasja, iz jednostavnog razloga što smo poštivali jedno drugo i na bazi ono što je bilo rasprava u prostoru HBOR-a i nikada nismo izlazili izvan toga konteksta pa i dapače mnoge rasprave nisu što se nas dvoje tiče nikada otišle izvan onoga. Međutim, vi dobro znate i ja zašto je gospodin Kovačev otišao. Gospodin Kovačev je otišao nakon odlaska gospodina Linića. Tada je napravljena jedna velika hajka na HBOR, nanesena je velika šteta HBOR-u. Gospodin Kovače je morao otići. Prošlo je od toga 2 godine, je li išta od toga što je gospodinu Kovačevu stavljeno na teret od određenih ljudi iz Vlade potvrđeno, dokazano? Ništa, ali čovjek je otišao. Nama nije valjao. Isto tako na sve moguće i nemoguće načine se pokušalo spriječiti imenovanje gospodina Kovačeva za ovu funkciju koju je. Pa čak je išao dopis iz Vlade da kako oni misle da će doći čovjek koji će zastupati Europsku investicijsku banku a on je otišao zbog toga jer se ne slaže sa članovima Vlade. Kako će on sa njima surađivati. Na kraju su oni ipak preuzeli praktički odgovornost i imenovali gospodina Kovačeva tamo gdje je. A što se tiče plasmana, kolegice Zgrebec, dobro znate vi, a dakle ja sam rekao da se sa velikim dijelom vaše rasprave slažem, ali da nema nekakvih velikih plasmana u velikim državnim tvrtkama i ovaj pad koji je bio u 2014. od 34% bi bio daleko veći. A usprkos toga zaposleno je 15 novih ljudi. Dakle to su činjenice. I nesporno je, ono što znate i vi, što znam i ja i što znaju sve kolege koje su sjedile u nadzornom odboru, kako ovome, tako i prije, mislim na ministre, da najveći problem hrvatskih poduzetnika su obrtna sredstva. Da jedan veliki problem velikih državnih korporacija je što praktički u tržišnim uvjetima ne mogu dobiti kredit. I to su činjenice. I mi kada se ovdje svi složimo oko tih činjenica kao što smo se vrlo često oko tih činjenica složili na nadzornom odbor onda nećemo politizirati i nećemo HBOR bacati u blato kao što su ga neki pokušali baciti. Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Gordana Marasa. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Prvo da naši građani koji slušaju znaju da se radi o Izvješću za 2014. jer gospodin Šuker govori o izvješću kao da se to sada dešava u HBOR-u i kao da sada nema dovoljno aktivnosti. Kada pogledate u 2015. godini gospodine Šuker, 2285 odobrenih zahtjeva, od toga 85% je malih i srednjih poduzetnika. Znači aktivnost je preko 12 milijardi kuna na godišnjoj razini što znači da je 2015. godina, godina u kojoj se napravilo puno. A ova godina o kojoj vi govorite 2014. je upravo ta godina gdje se desila i promjena na čelu HBOR-a i zbog toga je bilo malo manje aktivnosti. Uprava koja je otišla sredinom godine je imala manju aktivnost u prvom polugodištu. Tako da nemojte govoriti o instituciji na način da ne radi dobro kada su svi pozitivni trendovi i kada je broj kredita pozitivan i kada je iznos koji je dodijeljen malim i srednjim poduzetnicima također pozitivan. A što se tiče, rekli ste, političkih imenovanja, pa vi vjerojatno znate ponešto o tome s obzirom da je direktor HBOR-a '90.-ih godina došao kao 30.-godišnjak bez ikakvog, ne samo bankarskog nego bilo kakvog upravljačkog iskustva u HBOR i tamo ga je HDZ držao puno, puno, puno godina. Znači s te strane nemojte govoriti o političkim imenovanjima i nemojte govoriti o povlasticama i operativnim troškovima jer vam ja kažem a vi znate jer ste potpisali ugovor o radu da je lakše bilo i ljepše biti direktor HBOR-a da da ne kažem kolikom plaćom, da ne bih izašao s time javno, dva i pol puta većom nego što je to recimo zastupnička plaća nego da budete zastupnik ili ministar u hrvatskoj Vladi. To ste vi omogućili, rekli ste i sami da to nije financijska institucija da se ne sukobljavaju na tržištu, to ste vi omogućili kao predsjednik nadzornog odbora bivšoj upravi. I da ne kažem sve koje povlastice a koje su mogli građani čitati u novinama.

jer zna se tko je plasirao priču u novine. Međutim, meni je isto tako drago da postoje zapisnici, da postoje zapisnici oko nekih krunskih točaka gdje odgovorni ljudi u Vladi nisu htjeli dići ruku za neke stvari ali isto tako neki koji se busaju sa nekim stvarima su šutali, neću reći kako to naš narod kaže. Međutim, činjenica je da čovjek za kojega vi tvrdite da je nesposoban je otišao kao predstavnik na mjesto predsjednika Europske investicijske banke, nisam rekao klub SDP-a, nego izvjesna gospoda. Znači njima vrijedi, a nama ne vrijedi. To je činjenica o kojoj se govori. Druga stvar, čovjek koji je jedini imao bankarskog iskustva nije mogao izdržati političke pritiske da dodjeljuje kredite po političkim kriterijima i otišao je. Treća stvar, činjenica je i ne želim ovdje ono što ste vi radili dilat imena po novinama, prozivat ljude jel' poštujem svačiju privatnost, poštujem svačiju privatnost. Dakle, ne želim imenovati ljude imenom i prezimenom koji su zaposleni po čistim političkim kriterijima. Druga stvar, u četiri godine HBOR-a 60 ljudi je više zaposleno. Treća stvar, kad pogledamo kome smo dali kredite u 2015. ako je HT i kupnja uvoznih automobila interes hrvatskog gospodarstva što se treba financirati, sufinancirati sa novcima poreznih obveznika onda svaka čast. Ako HŽ i brodogradnja sukladno kriterijima i direktivama nemaju pravo na nešto jer se to smatra nelegalnom potporom, pa joj date te kredite. Ako nekoliko stotina milijuna kredita koje date Hrvatskim autocestama i onda kad to sve skupa napumpate, onda to izgleda lijepa bilanca, onda je to drugi par cipela. Samo kažem, činjenice su činjenice. Hvala lijepa. Čini mi se da sam vidio povredu Poslovnika. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče što ste mi evo dozvolili da reagiram. Pošto sam novi uzmite to u obzir. 238 Poslovnik članak vezan uz 236. Znači gospodin Šuker je uvrijedio ovdje mene rekavši da sam dilao, dilao, dilao informacije. Ja ću gospodine Šuker, ja nisam dilao informacije ali ja ću u svojoj raspravi danas reći neke stvari, pa koje ćete vi onda objasniti hrvatskoj javnosti vezano uz to kako

koliko ja sam čuo nije to bilo spomenuto vaše ime To je jedno. Drugo, ja vas sve lijepo molim da se suzdržite od osobnih kvalifikacija. Mi možemo naravno diskutirati o svemu, ali idemo to činiti sa dostojanstvom za koje se ja stalno zalažem ovdje. Prema tome, bez prekoračenja vremena i to značajnog, bez dobacivanja i bez osobnih kvalifikacija. Molim vas lijepo svima. A sad imamo gospodin Bulj je isto dignuo povredu Poslovnika. Izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ja bih vas zamolio da se držite članka 232. jer mi u ovoj Sabornici moramo raspravljati kao što kaže članak 332. o temi o kojoj se raspravlja, a ne o osobnim problemima određenih saborskih zastupnika. Pa bih vas molio da to ubuduće prekinete. Hvala lijepa. Ja se s vama potpuno slažem. Samo kada bih ja striktno tako postupao vjerojatno onda 90% članova Sabora bi morao prekidati i ne bih im smio davati riječ. Prema tome, ja to prilično široko i demokratski čini mi se interpretiram, ali ću uvijek stati kada se prijeđe određena granica. Međutim, naravno ovo je Parlament i mora postojati određena sloboda izričaja, tako da nerijetko ljudi zastrane na druge teme koje nisu one najuže o kojima se raspravlja. No, sljedeća replika je uvaženog zastupnika Branka Grčića. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Samo da se ne ponavljamo. Ja ću reći da smo, evo u Nadzornom odboru imali i dobru suradnju i sa oporbenim članovima gospodinom Šukerom posebno i da smo na jedan vrlo transparentan način radili taj posao. Sve drugo je stvar određenih dojmova o tome, oo pojedinačnim stvarima koje su danas ovdje iznijete. Međutim, ja bih htio da se ne ponavljam kažem samo još jednu stvar apostrofirati da bude sasvim jasno i transparentno. Promjena Statuta koja se dogodila u HBOR-u je išla zapravo za smanjenje utjecaja Nadzornog odbora i politike na odluke Sabora. Da vam to pojasnim. Dakle, prije promjene Statuta za sve kredite iznad 37 milijuna kuna je donosio odluku Nadzorni odbor. Nakon promjene Statuta Nadzorni odbor je samo davao suglasnost i daje je i danas, je li i sutra. Nadam se da nećete to mijenjati. Dakle, davao je suglasnost na odluku uprave. Prema tome, uprava je dobila puno veću nadležnost u tom smislu, a Nadzorni odbor samo suglasnost na odluku uprave što je sasvim normalno jer se očekuje od uprave da temeljem vrlo jasnih i profesionalnih kriterija vođenja jedne kreditne institucije, makar ona ne bila klasična se ostavlja onda Nadzornom odboru samo ad se suglasi s tim ili ne. Evo, to je vrlo bitna stvar koju mislim da je trebalo ovdje ispraviti. Možda nisam trebao replicirati nego ispravka netočnog navoda, ali ne znam. Evo i ja se sad uhodavam, pa onda

i to je dobro, ali ja sam samo rekao, dakle kad sam govorio o iskustvu članova uprave i kad sam rekao da je Nadzorni odbor donio odluku da mogu donositi odluku o kreditima iznad 37 milijuna kod njih je to s obzirom na neiskustvo u tom bankarskom dijelu izazvalo određeni strah i došlo je do smanjenja plasmana što je razumljivo jer to su činjenice. Isto tako, ne možete ni vi, ni ja ali to možemo reći ovako da određeni plasmani su išli prema državnim tvrtkama kojima nitko na ovom svijetu nije htio dati kredit. Dakle pokušali su dva, tri puta, nisu ga uspjeli dobiti. Kažem ako bude netko danas ovdje povlačio za jezik, ja to nikada nisam rekao javno, pa ću reći javno neke stvari, a isto tako kažem činjenicu su takve kakve jesu. I ja sam nejedanputa na nadzornom odboru, a i danas ovdje sam nastojao zadržati dignitet HBOR-a. Jer dignitet HBOR-a je zadatak svih nas, zašto? Ako srušimo, što se nažalost skoro dogodilo 2014.oni koji nam daju kredite za financiranje određenih projekata to će nam dignuti kamatu. I naše politikantsko prepucavanje i neodgovornost će platiti svi hrvatski poduzetnici i to je činjenica. Mi se možemo složiti da HBOR treba biti ovakav ili onakav, ali o tome trebamo raspravljati i trebamo predložiti zakon. Dapače ima ljudi sa puno iskustva koji mogu predložiti neke druge stvari, ali ponavljam ne smijemo se dovesti u poziciju da netko kaže HBOR-u zbog toga što se piše to i to, ti ćeš dobiti sredstva umjesto po 1,5%, dobit ćeš uz 2, 2,5%. Iako je HBOR u principu imao vrlo malu maržu, znači onaj ko dobije taj kredit će ga plaćati zato više. I to je ono što si ne smijemo dozvoliti i to je ono što smo u hrpu slučajeva uspjeli zajedno napraviti. Hvala lijepa. Slijedeća replika je uvaženog zastupnika Vilibora Sinčića. **Sinčić, Ivan Vilibor (Živi zid)** Hvala vam gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Evo htio sam samo reagirati na izjavu gospodina Šukera da je zaposleno petnaestak novih ljudi, prema mojem iščitavanju izvješća zaposleno je dakle sa 295 na 317, odnosno 22 novih ljudi, pa molim gospodina Dušana Tomaševića da u svom završnom izlaganju objasni koliko je novih ljudi zaposleno i na koja mjesta što se tiče 2014.godine. Hvala. Hvala. I zadnja replika je uvaženog zastupnika Josipa Borića. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi predsjedniče. Kolega Šuker, u svojoj raspravi spominjali ste političko kadroviranje tj. dolazak jednog novog broja ljudi u tu banku i to je nešto što je obilježavalo protekli mandat ove Kukuriku vlade koja je otišla. Oni su nažalost i tu instituciju shvatili kao jedan prostor unutar kojeg mogu kadrovirati i po njima to je donosilo nekakve bolje rezultate. Međutim, kada na jednoj strani imate činjenicu da se institucija uporno gradila, sticala reference 24 godine pod vodstvom jednog čovjeka, a onda oni naprave te silne promjene i u 2 godine, tj. u 1,5 dana promijene dva čelnika, vrlo brzo shvatite kakvu su politiku vodili. Govorimo o 2014.godini a to je godina možda i najvećih problema same banke kada se pojavljuju najprije kao razlog unutar stranačkih sukoba, unutar Vlade i unutar njihovih ministara posebice dva ministra od kojih je jedan zastupnik a jedan je otišao počinju izlaziti nažalost i loše stvari iz te banke. Sjetimo se samo afere o povlaštenim stambenim kreditima zaposlenih, pa onda možda i najveća afera prošle Vlade kada se jednom pomoćniku ministra dodjeljuje kredit u visini od 31 milijun kuna zbog kojeg on mora otići, kasnije mu se utvrđuje sukob interesa, pa onda počinje međusobno prozivanje dvaju možda najjačih tada unutar samog HBOR-a ministara koji jedni druge optužuju tko je šta i kome namještaju, pa se pojavljuje i ona jedna manja afere u kojoj se traži da se odobri kredit firmi koja ima temeljni kapital 20 tisuća a traži 20 pa se pojavljuje i nekakva autopraonica kao afera i počinje sve to izlaziti vani. 2014.je vrlo važna godina jer je to prva godina u kojoj je u HBOR ušla i krim policija. A sve je to razlog zbog toga što su se gospoda koja su dobila svoje uloge unutar te banke počeli između sebe razračunavati. I bilo bi vrlo dobro da je i gospodin koji je danas ovdje malo se osvrnuo i na taj segment jer on nije nebitan za izvješće iz 2014. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Odgovorit će uvaženi zastupnik Ivan Šuker. Gledajte kolega Borić, točno se zna da su neki tražili određene dokumente iako po Zakonu o poslovanju HBOR-a se točno zna ko i na kakav način može dobiti dokumente jer to je na određen način poslovna tajna. Prema tome, vaša pozicija ministra ili nešto vam ne daje pravo da dođete do dokumenta, zna se kako se može doći do toga. Međutim, ja sam ponavljajući ono što je rekla i kolegica Zgrebec, i što je rekao kolega Grčić kao odgovoran čovjek se nikad nisam doveo u poziciju da zbog možda dana ili dva slave u medijima pričam neke stvari koje bi nanijele izuzetno veliku štetu HBOR-u. Zašto? Ako smo se svi dogovorili da HBOR treba biti ta snažna potpora hrvatskim poduzetnicima onda moramo i čuvati ugled toga HBOR-a. I to je činjenica. I mislim da svi odgovorni ljudi koji su sve ove godine raspravljali u HBOR-u bez obzira kojoj političkoj opciji pripadaju su razgovarali na takav način. Međutim, kada želite ispolitizirati, kad želite prikrit neke stvari razno razne male biskvite i slične stvari a ima tu i još ohoh stvari onda se događa da počnete tražiti nekakve dokumente i pokušavate od nečega napraviti scenu, pa za to postoje i državne institucije. Niti jedan ministar nije niti istražitelj, niti sudac, niti ništa. Prema tome, kažem HBOR pljuvanje po HBOR-u i bacanje HBOR-a u blato će u konačnici platiti hrvatski poduzetnici koji vape za jeftinim kreditima jer hrvatska država ima kreditni rejting kakav ima i u ovom trenutku svaki hrvatski poduzetnik u startu plaća kapital za 2 postotna više poena nego njegov kolega u Sloveniji. I uzmite da je za hrpu poslova praktički marža od nekoliko posto, onda kako hrvatski poduzetnik može konkurirat u takvim uvjetima? I mi umjesto da se borimo da ispravimo ono što ne valja i da dovedemo sve one koji nam daju kreditni rejting da nam dignu taj kreditni rejting mi ćemo opet sa politikantstvom to ćete čuti danas u kojem će smjeru otići rasprava nažalost radimo suprotno. Hvala lijepa. Prije nego što pređemo na nastavak rasprave ja bih samo sve obavijestio koji se još nisu fotografirali za zastupničku iskaznicu da će se fotografiranje zastupnika održati danas tijekom prijepodneva, dakle počelo je već od 9,30 u dvorani Ivana Kukuljevića. pa vas molim da tko se nije fotografirao da ode tamo i službeno se fotografira da dobije iskaznicu. Sada nakon ove krucijalne obavijesti ja bih dao riječ u ime HNS-a govoriti će uvaženi zastupnik Ivan Vrdoljak. Izvolite.

Dakle ova rasprava ide u smjeru u kojem se i očekuje u Hrvatskom saboru o jednoj tako važnoj instituciji kao što je HBOR a to znači da smo više pričali o sadržaju, o problemima koji su bili a ne o nabrajanju pojedinih da da li su to bile afere ili provokacije, to će ne znam institucije pokazati ali da je bila atmosfera u nadzornom odboru, da trebamo čuvati tu instituciju je, i tako treba biti u Saboru uključujući i kolegu Borića koji kada izađe i razgovara o tome nabraja kvazi afere ili bilo šta. I tu je kolega Šuker u pravu da ako dezavuiramo institucije u HBOR a dovedemo u pitanje institucionalnost, pa u krajnjoj liniji depolitiziranost da bi moglo doći do povećanja kamata i od EIB-a institucija koje ga financiraju i ne smijemo to sebi dozvoliti i nije pristojno da si to dozvolimo i o tome trebamo misliti i danas na ovoj raspravi i sutra u nadzornom odboru i upravama ili bilo gdje. 2013. godina je bila užasno teška godina, pa hoću reći ne samo u HBOR-u, dogodilo se, šta se dogodilo tada, potkapitaliziranost većeg broja hrvatskih poduzetnika i gospodarstva, potpuno zaustavljanje financiranja komercijalnih banaka realnog sektora, potpuno su stali bili. I tada je HBOR mora, tu rupu koja se pojavila u financiranju defacto popuniti, trebao je biti fleksibilan, trebao je biti brz, trebao je brzo uvoditi nove programe, to je uvijek problem, to je uvijek teško. I onda se došlo do jedne od ideje da se prebaci dio odgovornosti na upravu i tu se sigurno ne bih složio sa kolegom Šukerom i to je problem u hrvatskom društvu, ljudi se boje donesti odluke, preuzeti odgovornost. Što je problem ako je nadzorni odbor rekao upravi ovo su ti programi, tu su ti novci, donesite odluke, financirajte. Ja mislim da je to dobro, da trebamo uzimati odgovornost onih koji jesu u upravama da ne moraju za 5 milijuna, 10 milijuna, 12 milijuna kuna tražiti neku potvrdu ne bi li bili u nekom strahu. Od koga, ako pošteno radi? Ako je sve sukladno programima iz zakona. strahu od koga ljudi? Odradite posao kako treba, radio se dugi niz godina, radi se u HBOR-u dobar posao i prije, bilo je raznih kada se izda godišnje tisuću ili 2000 kredita i u 20 godina imaš 50 tisuća izdanih kredita pa naravno da ćeš izvući dva koja ne valjaju. To je statistička greška. Ili 5 ili ne znam, bilo je loših programa to smo svi svjedočili, sjetit ćete se u poljoprivredi, ništa nije vraćeno. I to je bilo pa smo se svi hvatali za glavu i rekli dobro, O.K, to su neke strategije koje su nekada prošle početkom 2000., ustvari polovinom 2000. nisu vraćeni novci i otišli su ti novici iz HBOR-a u vjetar ali dobro idemo u novo vrijeme, idemo u novu industriju, u nove strategije. I mislim da i budućnost HBOR-a i da danas malo i raspravimo o tome, treba biti da ljudi su spremni preuzeti odgovornost, da se ne boje, da im trebamo dati nove programe, to je u krajnjoj liniji i nama u smjernicama novi kreditni programi itd., da će biti novog povećanja temeljnog kapitala. To ćemo se svi složiti da im trebamo pomoći HBOR-u, sada u projekcijama proračuna koje ćemo vidjeti uskoro. bježati od odgovornosti a biti predsjednikom ili članom uprave Hrvatske banke za obnovu i razvoj ne možeš, niti trebaš, inače nemoj biti predsjednik ili član uprave te banke. te banke. 37 milijuna kuna što je i tada bila namjera. Ja sam prvi tražio to, molio, nemojte čekati nadzorne odbore, nemojte čekati 5 ministara ili 7, nas je tamo sjedilo. Donosite odluke, dajte ljudima novce, neka rade. Ako ne kradete, ako sve radiš sukladno zakonu, pa što te ima biti strah? tu nikada nije bilo strah, donijeti takve odluke. I mislim da tako treba biti, i sutra možda i dignite pragove, suglasnosti za neke ključne. Druga stvar, što je problem, ako nema dovoljnog plasmana a čuli smo, pa u krajnjoj liniji često sam razgovarao sa kolegom Kovačevom i dok je bio predsjednik uprave i kada nije bio predsjednik uprave. Bio je ogroman pad zahtjeva, '13.-te, '14.-te godine jednostavno poduzetnici su znali da ne mogu ispuniti te uvjete a bili su potkapitalizirani pa su išli prvo preko HAMAG-a pa se čekalo, dakle, trebalo je provocirati volumen zahtjeva uopće koji su dolazili, nije puno njih padalo nego je bio i pad zahtjeva koji su stizali. I ne vidim problem da ako nema dovoljnog plasmana da tada HBOR koja je dokapitaliziran od strane Vlade Republike Hrvatske sa proračunom i novcima hrvatskih građana financira Hrvatske željeznice, hrvatsku brodogradnju. Pa da ja vidim koja brodogradnja u svijetu nije financiranja ili nije suportirana kroz garancije od strane državnih institucija. Ja ne znam ni jednu. Obišao sam tih brodogradilišta, razgovarao sam, tražili smo modele, ne znam niti jednu. Bila u Europi, u Europi govorim, naravno da Koreja i Kina, oni imaju direktne novce. U Europi nema brodogradilišta koji nije našao model da država kroz svoje garancijske ili financijske institucije ne prati tu industriju. Pa i mi smo dužni pratiti. Pa šta je problem, ako nije bilo plasmana da mi pratimo hrvatsku brodogradnju? I ono što je bilo dobro u 2013. godini, da smo uspjeli, to smo skakali svi po glavama i to ste u pravu, to smo svi savjetovali kako napraviti model financiranja hrvatske brodogradnje da je sukladno EU pravilima i državnim potporama. I napravljen ja sam dobio papir da je to sukladno državnim potporama i EU pravilima. Taj model koji smo formirali. Mučili smo se oko toga, pola godine, svi, zbog hrvatske brodogradnje. I u nadzornom odboru svi konstruktivno razgovarali, nije tamo bilo ni pozicije ni opozicije. Tamo je bio samo posao to moram priznati, takva je bila i rasprava. I nemojmo onda žaliti i govoriti nije dobro da HBOR neki dio svog plasmana koji je manji, to znači da imamo još prostora za plasman tko god traži. Tu je problem što je bilo nedostatak novih kreditnih linija, novih programa, a ne, nije bio problem da smo dali novce u hrvatsku brodogradnju ili u HŽ Infrastrukturu ili HŽ Putnički promet što smo već dali. Što je tu problem? Jeftiniji kapital, jeftinije novce. Jesmo ga od …/Govornik se ne razumije./… dobili jeftinije? Jesmo. Pa što je problem? Ja ne vidim problem. Problem je da smo mi trebali dovoljno brzo reagirati. Zato je i dolazilo do kasnije, kad krajem četrnaeste ili početkom petnaeste ponovne promjene uprave jer ljudi nisu realizirali ono što su im bili zadani ciljevi. Dajte kredite van, uvedite nove programe, uvedite nove kreditne linije. To se nije dogodilo. Ako se ne dogodi ono što je Nadzorni odbor i tada Vlada Republike Hrvatske tražila, onda je nakon ne znam koliko 6, 7, 8 mjeseci smo i tu upravu koja nije ispunila te ciljeve, a mi smo ih očekivali da će ih ispuniti mijenjali. Druga stvar, kada se kaže ali dobro neću puno o tome. Kaže, nije htio provoditi, pa su ljudi odlazili zato što nisu htjeli provoditi neke naloge. Kako može netko dati nalog u HBOR-u? Postoji program, postoji zakon, postoji uprava, rizici, odjeli, znači sve linije u HBOR-u. Ne odlučuje tu jedan čovjek. Pa nismo u devedesetima da je prst gore i prst dole. To je 2015. godina. Ono je bilo takvo vrijeme, ratno vrijeme, formirala se država. Sada je 2015. godina. Ne postoji čovjek koji će pod pritiscima nešto realizirati, a da nije sukladno zakonu i kreditnim linijama, jer neće dobiti potporu iz svojih rizika, iz svoje uprave, iz svog pravnog odjela. Nema više toga, to to zaboravite. I nitko nije od tamo otišao zato što nije želio nešto provoditi, nego su oni u drugoj tranši otišli jer su bili loši, jer nisu imali plasman, nisu imali nove kreditne linije, a mi im dali ovlasti odlučujte, pustite nas, nemojte nas ništa pitati. Imate novce i odlučite sve do 37 milijuna i plasirajte novce koje smo im osigurali. Tako da od te godine koja mislim da nije dobra ne samo u HBOR-u, nego i šire, tada je bila priprema za, sve se je mijenjalo, rekonstruiralo i realno su rezultati rada u 2014. godini su dolazili početkom 2015. uključujući i program za brodogradnju, uključujući i kredite za HŽ. Tada smo počeli financirati. Ostao je još jedan koji trebamo jamstveni program na Vladi Republike Hrvatske trebate usvojiti i cijeli model financiranja hrvatske brodogradnje je nakon uspješno provedene privatizacije i restrukturiranja privatiziranih brodogradilišta će biti tada zatvoren zatvoren i to su desetci, desetci tisuća novo otvorenih radnih mjesta. A vi ovdje u raspravi pričate o 15 ili 12 ili 22 ili 9 zaposlenih u HBOR-u. Pa morate nekog, ja sam, pa i vi ćete nekog zaposliti. I neka ste zaposlili. Kojih godina? Hoćemo radit analizu je li 2007. više zaposleno ili 2006. a paralelno s tim smo izgubili u brodogradnji tada pa milijardu kuna, na lošu upravu u brodogradnji. A da li je u HBOR-u radilo 212 ili 199 pa šta me briga. Da smo plasirali novih 2 milijarde kuna, da su oni otvorili novih 3000 radnih mjesta u industriji kroz industrijsku strategiju, pa šta me briga jel' ih je tamo 22 više ili manje. Dajte mi rezultat. Ono što se dogodilo u 2014. godine i to je kolega Šuker u pravu, ne može bit veći broj zaposlenih a lošiji rezultat. Prva polovina godine kolega Kovačev, druga polovina godine uprava koja nije ispunila naša očekivanja. To nije bilo dobro, zato smo ih i mijenjali. Došla je petnaesta sa puno većim plasmanom, sa puno boljim rezultatima, da u hrvatsku brodogradnju koja financira tisuće kooperanata u te hrvatske brodogradnje koji žive upravo od financiranja koje smo definirali u HBOR-u. I zato ljudi četrnaesta izvješće moram čestitati svim kolegama i djelatnicima HBOR-a. I njima nije bilo jednostavno sve to donositi, ali nemojte se ništa bojati. Radite, ako radite po zakonu, ako radite pošteno, ako radite kako treba pa nemojte se ljudi. Ne samo vi, nego i sve druge hrvatske institucije. Prestanimo se bojati kvazi praćenja. Zašto bih ja donio odluku za kredit od 25 milijuna kuna? Pa ako je po zakonu i ako je po pravilima, pa daj odluku i ako si predsjednik uprave. Pa šta imaš tražiti blagoslov 7 ministara? Kao druga stvar, pa on zna više o tom kreditu nego ja i njegovi rizici i pravne službe. On meni samo može reći to je pametno. Tako da to je dobro. Dignite te pragove ako treba, dajte ovlasti tim ljudima i dajte im novce. Ja bih vam to sugerirao. Četrnaesta je bila loša, petnaesta je bila puno bolja po brojevima bez obzira na …/Govornik se ne razumije./… Ja iskreno se nadam da će svaka sljedeća i šesnaesta i sedamnaesta biti sve uspješnija. Vi ste i u svom programu nove Vlade naveli da će biti novih programa i kreditnih linija. Napravite to. HBOR je, ono nikad završena priča. To mora biti živo tijelo. Ne možemo mi imati tamo programe koje smo usvojili 2005. godine. Pa pola svijeta se promijenilo. Mi imamo programe koji su usvojeni 2005. i 2007., isto funkcioniraju samo sa 1% nižom kamatnom stopom jer smo to smanjili, jer smo mi smanjili prije. Pa promijenite ih, uvedite nove. Mi smo uveli neke za EU, za brodogradnju itd. Možda nije dovoljno, možda smo trebali i još neke. Što prije uvedite nove i dobit ćete potporu ako plasirate, ako imate upravu koja preuzima odgovornost i koja to pošteno radi i ako uvedete, ako ispunite nove programe i kreditne linije. I naravno da se očekuje kako ste i podržali naše povećanje temeljnog kapitala možda ne u opsegu koji je bio planiran u proračunu, ali se povećao temeljni kapital da i to vi sad učinite. Stavite novce u HBOR, nađite sredstva, uštedite na drugim stavkama u hrvatskom proračunu. Nađite novce da stavite u HBOR što je direktno život hrvatskom gospodarstvu. Ovisi o kreditu, danas ovisite o kreditnim plasmanima komercijalnih banaka. Ja sam došao iz iz realnog sektora, iz firme koja je ovisila isključivo o komercijalnim bankama. Danas to ne bih volio jer se promijenila i njihova politika. Hajmo osigurati onima najboljima po strategijama koje trebamo realizirati, Industrijskoj strategiji, Strategiji pametne specijalizacije da imaju financiranje kroz Hrvatsku banku za obnovu i razvoj gdje ima profesionalna uprava, pametni Nadzorni odbor koja se ničega ne boji, nego samo realizira ono što im je zadano. I bilo bi dobro da ona struktura, zaključno, da ona struktura koja se zadržala bez obzira na lošu godinu četrnaestu ali se zadržalo da je preko 80% bilo plasirano malim i srednjim poduzetnicima. Je plasirano bilo i u brodogradnju, i u HŽ, i u ne znam, nisam ni znao za HT i te automobile, kako god, ali je i dalje preko 80% malim i srednjim poduzetništvima, preko 83 mislim da je bio podatak. Šta je tada problem da onih 17 pomognemo i nekim državnim tvrtkama? Pa tako i trebamo, pa nećemo negdje dalje, nemamo uopće problem. Ali je dobro paziti da je struktura plasmana da ne ide dominanto na velike, nego da ostanemo na tih preko 80% malim i srednjim poduzetništva, malim i srednjim poduzetnicima i to je 2014.godine i to će biti i 2015. i to će ja se iskreno nadam biti i 2016. i 2017. Mi ćemo kao Klub zastupnika HNS-a naravno jer su ovo fakti i činjenice podržati ovo izvješće i zaželjeti puno uspjeha u radu svim djelatnicima HBOR-a u sljedećim godinama.

Međutim, ono na šta ja cijelo vrijeme upozoravam, a već se danas čulo u sabornici. Neki, kad je neko onda kažu da je to bio politički pritisak, ovako, onako i niz drugih stvari, pa čak su se trudili ne kao članovi nadzornog odbora nego kao ministri su tražili određene podatke, pa kad su vidjeli da tu nema ništa bar za vrijeme dok sam bio i ja tamo, pa su onda stali. Dakle nelogično je da netko za vrijeme, a to se ne odnosi na vas, ali govorili ste o tom segmentu zato i repliciram, dali ste mi … neobično je da netko kaže da dali smo ovlasti upravi, nadzorni odbor se ne želi miješati. Pa ako je i u nekim drugim vremenima uprava i odjel za kreditni rizik donio odluku za nekakve kredite, onda čemu sad najedanputa su krivi političari koji su bili? Dakle to su vrlo ovako čudne stvari. Međutim, ono što je istina kod HBOR-a je mi se ovdje konačno moramo odlučiti da skinemo taj nekakav politički kišobran iznad te institucije. Jer ako cijelo vrijeme govorio da želimo da nam HBOR bude nešto kopija nekakvog njemačkog … ili slično onda naprosto ovdje to sa svojim raspravama trebamo potvrditi, a ne se baviti politikantstvom i prozivanjem. Jer kažem ako krene prozivanje pa ja ću krenuti sa nekim stvarima koje nikad nisam iznio u javnosti zbog interesa HBOR-a. Vi dobro znate i rasprave i neke kredite itd. neki su tada mogli reći ali nisu ništa prigovarali. Ali ponavljam, vi ne znate za svog mandata od četiri godine kredite koje ste dali oni zbog nekakvih promjena na tržištu ili ne znaš šta se dogodi da nekakav kredit koji je bio prvoklasan za tri godine neće postati vrlo rizičan ili ne naplativ. Jel tako ili nije? **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Domagoja Miloševića.

Šuker o tome da trebamo čuvati instituciju, ali ajde onda da svi čuvamo. Jel ima nekih u vašim redovima koji bi volili, šta dobijamo od toga da sad nabrajamo tko je neki kredit nekad podržao, i ko je nekad pročitao neke novine u nekom danu koje su sutra pokazale da su poluinformacije ili dezinformacije ili ništa? Ajmo onda svi tako jel nije to bio primjer od nekih kolega koji su sad ovdje počeli izbacivati imena ili bilo što drugo? I druga stvar, jer se možemo onda složiti u ovoj raspravi kako ćemo napraviti depolitizaciju? Dajte veću ovlast slijedećoj upravi ili nekoj upravi koju ćete vi postaviti tako da ministri koji trebaju biti članovi nadzornih odbora, jer treba se gledati i provedba strategija RH budu samo nadzorni odbor ne sa velikim ovlastima, dajte još veće ovlasti upravi koja je profesionalna i koja će zadovoljiti uvjete i koje će … ili bilo koja od međunarodnih institucija reći e to je prava uprava ja s njima radim. Pa napravite to i onda ste na tragu i naših djela koje smo radili. Mi smo napravili prvi veliki korak pa vi radite drugi veliki korak. I tako ćemo i depolitizirati. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Evo sad će riječ dobiti uvaženi zastupnik Domagoj Milošević. Hvala gospodine predsjedniče. Pa poštovani bivši ministre i uvaženi kolega novi ovdje, ja se potpuno slažem sa svim što ste rekli. Slijedi slijedeće a to je dakle, međutim sjedili ste 4 godine u Vladi koja je radila sve suprotno od ovog što sad vi govorite nažalost. Dakle odluke nije donosila. Ako Hrvatska vlada nije bila u stanju stati iza firme kao što je Gredelj koja je zapravo neizravno državna firma pa kako putem HBOR-a i bez HBOR-a su hrvatski poduzetnici mogli očekivat da bilo što učinite za njih? Posljedica 80 tisuća izgubljenih radnih mjesta. Gredelj, na današnji dan propada Telem, Gredelj je u stečaju već poduže, poduzeto nije ništa. Imunološki zavod ste riješili tako da ste ga podržavali, možda ste mogli podržaviti još koju firmu 2016.godine, odnosno 2015.pa bi vjerojatno to bilo rješenje naših problema. Međutim, ono što je sigurno vaš odgovornost sjedili ste u Vladi koja je dosegla apsolutni rekord ja mislim u europskoj povijesti, u 4 godine 25% BDP-a novi javni dug, kreditni rejting u smeću, kamate za hrvatske građane i hrvatsko gospodarstvo najveće nakon grčkih. Reformu ni jednu niste proveli, čestitamo za fiskalizaciju međutim to je samo efikasan način za naplatu poreza a ne strukturna reforma. Dakle, ni jedna ozbiljna reforma nije provedena, ni jedna strateška investicija koja je donesena zakonom nije napravljena, volio bi čuti što se je događalo s odlukama na famoznim odborima koji su trebali se donositi o strateškim investicijama bilo javnih poduzeća, bilo privatnih firmi. Dakle nažalost ništa od svega toga nismo vidjeli. Ja sam siguran zato da ćete sad u opoziciji biti vrlo konstruktivni i podupirati sve što ćemo mi predlagati. Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Ivan Vrdoljak. **Vrdoljak, Ivan (HNS)** Hvala vam lijepo. Dakle na kraju ove rasprave nešto je sasvim now somethnig completely different. Čovjek izbacuje potpuno iracionalne podatke. Oću ja nabrajati koliki je bio deficit kada ste vi bili potpredsjednik Vlade? Oćemo nabrajati o tome kad je skočio javni dug, koliki je bio tada pad BDP-a? Ne da mi se jer nemam ništa od toga jer hrvatska javnost zna šta ste radili i nemamo ništa od toga da ne nabrajam koliko ste vi loši. Moja je uloga da kažem koliko sam ja mogao biti bolji kada sam bio tu a ne nabrajati o tome koliko ste vi loši. Mi smo donijeli Industrijsku strategiju. Tko ju je donio do sada? Kada je rasla industrija u Hrvatskoj nego u zadnje 2 godine? Je li HBOR pomogao u tome? Je. Je li pomogao da opstane hrvatska brodogradnja? Je. Pa šta sada treba u ovoj raspravi? Da nabrajate neke reforme koje možda jesu ili nisu? Jer ću ja početi nabrajati od Sanadera, od nekih, neda mi se, ne treba to hrvatskim građanima ljudi. Spustite lopticu, budite bolji, imate šansu. Dignite BDP na 4,5. Ako smo ga mi sa -1,2 digli na 1,8, sa -1,2 na +1,8, dignite vi na 4,5, ja ću reći čestitam. Nećete ga dići ako idete nabrajati da li su neki odbori negdje bili nego ako donesete nove programe u HBOR, ako donesete novu upravu bolju, ako ga dokapitalizirate i ako plasirate sredstva u hrvatsko gospodarstvo onda ćete biti bolji a ne sa ovakvih nastupima u Hrvatskom saboru. Hvala. Prije opet nego što krenemo dalje imam jednu obavijest a to je, tiče se članova Mandatno-imunitetnog povjerenstva, dakle sastanak Mandatno-imunitetnog povjerenstva bio bi u 13,30 sati u dvorani Stjepan Radić, to je na prvom katu, soba 133. I sada idemo dalje, u ime Kluba zastupnika SDSS-a i Reformista uvaženi zastupnik Milorad Pupovac će uzeti riječ.

kolegice ii kolege. HBOR je već godinama, a sjećam se prvih početaka tamo negdje krajem '90.-tih, '96., '97. jedna od najznačajnijih financijskih ustanova u Republici Hrvatskoj koja ima golem potencijal, golema sredstva i goleme mogućnosti za ono što je Hrvatskoj najpotrebnije a to je razvoj njezinih neiskorištenih razvojnih potencijala i istovremeno razvoj njezinih nerazvijenih krajeva. Unatoč prigovorima koji su se mogli čuti u različitim razdobljima, koji se mogu čuti i danas u ovoj raspravi, ova banka predstavlja jednu od solidnijih institucija kojima upravlja odnosno koji predstavlja javnu instituciju i bez obzira na to tko ju je vodio ona je tu solidnost uz određene oscilacije prema mojim skromnim spoznajama uvijek uspijevala očuvati. U ovim godinama banka je uspjela razviti čitav niz instrumenata i proširiti spektre vlastitog djelovanja kao što se može vidjeti i u ovom izvještaju za 2014. godinu. Međutim jedan nije i ja ću vam svoje izlaganje posvetiti tom segmentu, koliko zbog prisutne uprave ovdje, toliko i zbog nas koji ovdje sjedimo, bivših članova Vlade i onih koji danas podržavaju aktualnu Vladu nas koji sjedimo u Saboru. Moje prvo pitanje glasi, koliko je sredstava uloženo u područja od Vukovara do Knina? I od Senja do Neuma? Sa sjeverne strane Velebita, Biokova i ostalih gorskih lanaca u tom području Hrvatske. Koliko je od ovih gotovo 9 stotina kredita koje je banka izdala prošle godine, odnosno ne samo kredita nego i različitih drugih financijskih aranžmana, koliko je od toga, od tih 5 milijardi i 100 milijuna kuna otišlo na ta područja? 10%? Sumnjam. 5%? Sumnjam. 1%? Sumnjam. Čija su to područja? Područja za slavljenike? U 11 mjesecu ili u 8 mjesecu? Ili područja za život za koje su neki izgubili živote a neki ostali bez mogućnosti ikakvog življenja na tim područjima. Jesu to naša područja? Je li ih imamo i u kakvom razvojnom fokusu? Je li postoji ikakva usklađenost između Strategije regionalnog razvoja koju je Sabor usvojio a prethodna

Na tim područjima postoje enormne količine vode ako ne računamo Jadransko more i ne računamo glavne rijeke to su najveći vodni potencijali koji postoje na području Republike Hrvatske, na tim područjima. Na tim područjima postoje najveći šumski potencijali na području Republike Hrvatske. Na tim područjima postoje najveći pašnjački potencijali na području Republike Hrvatske. I na tim područjima postoje endemski potencijali potencijali za poljoprivredu i turizam kakav u drugim dijelovima Republike Hrvatske ne postoji. Odite u Obrovac, gledam svog dragog kolegu sa područja Obrovca, odite u područje Lapca, odite na područje Slavonije, pa ćete vidjeti koliko nam je zemlje obrađeno. Sramno i nedopustivo malo. Pokazatelj je u tome kako se dodjeljuju sredstva iz HBOR-a, kako je njihova teritorijalna distribucija i kome pripadaju pokazat će zašto je to tako između ostalog. Ovo nije kritika uprave, to je kritika nas koji ovdje svake godine prihvaćamo izvještaje i te izvještaje uzimamo više-manje kao normalnu stvar. Ali normalna stvar nije da ljudi koji smo se borili da se vrate i koji smo se potrudili da se nasele u područje Gračaca ti ljudi odlaze iz Gračaca. Zašto? Zato što mi nemamo ni jedan adekvatan razvojni instrument kojima ćemo im pomoći bili oni Srbi ili Hrvati ili treći tako da započnu normalan život u svojim sredinama. Njihove potrebe su manje, govorim o cijelom području, manje od 1% ovoga što ima na raspolaganju HBOR. Ali instrumenta koji bi aktivirao i njima učinio raspoloživih tih 1% u Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj još uvijek nema ga, a oni kriterije neophodno i nužno stroge ali za njih naprosto radarski previsoko postavljaju, po načinu kontrole, po načinu podrške, po iznosu apsolutno nedostupno. Ljudima na tom područjima treba 10 hiljada eura da bi zametnuli …/Govornik se ne razumije./… na primjer, ali im istovremeno treba i to kako da to rade. Treba im ukupno znanje, treba im ukupna mogućnost da dođu do tržišta. Treba im u konačnici da im u selo dođe struja i da im dođe voda. Jučer sam bio na području Benkovca, na dvadesetak kilometara od Zadra enorman potencijal mogu vidjeti i oni koji nisu tamo rođeni ili živjeli kao što sam ja, a stanje je danas otprilike onakvo kakvo je bilo u vrijeme kandijskih ratova ili u vrijeme sukoba sa Turcima na području Banije. Ispričavam se Turcima zbog spominjanja njihovog imena u ovom historijskom kontekstu, jer sve danas može biti protumačeno iz aspekta predrasuda. Iz tog razloga mi iz Kluba zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke i kluba Reformista smatramo da je neophodno, kolegice i kolege,

podesiti mehanizme za podršku i financiranje područjima po mojoj slobodnoj procjeni najmanje 40 općina na području Republike Hrvatske koje ćemo vjerojatno u sutrašnjoj priči o tome koje općine treba ukinuti odmah kazati njih treba ukinuti jer one su ne samoodržive. Pa onda možete cijelu Liku pretvoriti u jednu općinu, odmah istog trenutka i Gospić proglasiti općinom ili gradom, a Korenicu, Lapac, Udbinu sve okolne općine možete istog trenutka ukinuti. Isto vrijedi naravno i za Dalmatinsku zagoru. Možete eventualno potući Knin sa još nekim oko toga koji će biti općina, a svi ostali mogu biti ukinuti u tom pogledu. Zašto? Pa zato što nismo ništa uradili da bi mogli biti samoodrživi, zato što nismo ništa uradili da bi ti ljudi doista mogli imati priliku da nešto urade za samo održivost na tom području. Na 20 km od Zadra imate naselja koja su bez struje. Autobusi prolaze pored njih, ali neće svratiti u njihovo selo. Asfalt im neće nitko izgraditi unatoč tome bore se za vlastiti život i doprinose svojoj sredini. moralni, naša je moralna obaveza da nešto učinimo, da ti ljudi razviju ekonomske potencijale koji će moći biti održivi. A ne svaki put kad dođemo u banku ne samo komercijalnu, nego i HBOR čujem odgovor, pa to je neodrživo. Pa naravno da je neodrživo. Ako ćemo to područje držati u stanjima neodrživosti i iz tog razloga ponavljam još jednom gospodine predsjedniče Uprave vi ste upoznati sa našim inicijativama. Upoznati su i članovi bivše Vlade. Tim područjima neovisno o tome koliko je ovih ili onih etničkih grupa ili pripadnika, neovisno o tome da li se radi o istočnoj Slavoniji ili se radi o Ravnim kotarima ili se radi o području Banije ili Korduna mi moramo konačno posvetiti adekvatnu pažnju. Ako možemo posvećivati pažnju FGS-ovima, zašto ne možemo posvetiti pažnju u mnogo manjem iznosu od 300 milijuna kuna tim području. Za nas je uvijek bio problem da godišnje osiguramo 30 milijuna kuna za projekte u državnom proračunu. Vidjet ćete kako to izgleda i ove godine. Imat ćemo problem da osiguramo 30 milijuna za 40 općina koje bez tih projekata ne mogu raditi ništa za svoj razvojni potencijal. Za FGS-ove možete osigurati 300 milijuna kuna u javno privatnom partnerstvu i to nije problem neovisno kakav će ishod u tom pogledu biti, a ovdje je problem. Bit će problem ponavljam još jedanputa sve dotle ukoliko ćemo te potencijale i potrebe tih ljudi mjeriti ekonomskim kriterijima koji se ne mogu i ne smiju primjenjivati na njih i na ta područja. Država im treba pružiti ruku i voditi ih jednu dionicu puta dok ne izađu na onu dionicu koju mogu sami hodati. To moramo vratiti. Da li to treba biti mini HBOR za te potencijale, da li treba postojati nekakav poseban fond ili nešto treće, o tome se može raspravljati i o tome smo raspravljali. Ali ne bi bilo dobro da slijedeću godinu dočekamo izvještaj za 2015. dakle da dočekamo 2017. godinu a da pri tome nemamo razvijen ovaj instrument. Sramota je da od Senja do Bihaća ne postoji ni 5 tisuća grla stoke. Pa kako stvari idu neće ih biti ni toliko zato što je ljudi sve manje i manje, a bit će ih sve manje i manje jer se mi prema tim područjima odnosimo na način koji je krajnje sramotan. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Imamo nekoliko replika. Prava je uvaženog zastupnika Mire Bulja. Izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolega Pupovac, evo već više mandata ste ovdje u sabornici, nabrojili ste područja odakle i ja dolazim, znači sama Dalmatinska zagora, Gorski kotar, Lika, bili ste u prošlom sazivu kada je na tim područjima ne samo po pitanju plasiranja kredita koji su sigurno i najvjerojatnije nisu plasirani kao što je području Zagrebu gdje je razvijeno područje, tada je donesen i novi Zakon o regionalnom razvoju gdje su ukinuta sredstva potpomognutim područjima tim baš područjima koja ste vi nabrojali. Cetinskom kraju, Vrgorcu, Gorskom kotaru gdje nema ljudi, nema stoke, gdje imamo kraška polja fantastična za proizvodnju kao što su, a nema ulaganja kao što Vrgoračko polje, Sinjsko polje, gdje u sred ljeta bude glavna vijest suša u Sinjskom polju a rijeka ide kroz sred polja, čista bistra rijeka Cetina i tako i u drugim poljima. Znači, žao mi je, istinski dugo pratim vaš rad što niste isto to zastupali i u prethodnim mandatima i kad je vaša stranka bila na vlasti. Zaista mi je žao što se niste pobunili kad smo mi u Cetinskoj krajini, ovdje je ministar Grčić, skupili peticiju protiv Zakona o regionalnom razvoju, žao mi je što niste bili puno glasniji da se sačuva taj kraj, zaista od srca. I živim u mjestu gdje ima Hrvata i Srba u miješanom selu, zajedno dobro živimo. Rijeka Cetina proizvodi i najviše električne energije, imamo katastrofalnu struju pa dođite i dolje. Imamo groblje pravoslavno Svetoga Petra koje nema ni pristupni put, ne znam jeste li upoznati time? Znači otiđite iz ove sabornice među ljude, riješite probleme svih ljudi na terenu. Naslušao sam se vaših izjava i dosada, one su dobre i konstruktivne. Ja mislim da treba doći među ljude. Ja živim s njima jer iz toga sam mjesta. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Odgovorit će uvaženi zastupnik Milorad Pupovac.

što se mene tiče to je više nego dovoljno da bismo mogli zajednički djelovati u rješavanju ovog doista golemog i teškog problema koji Hrvatska ima već godinama. Što se tiče našeg rada, dakle rada Kluba zastupnika SDSS-a da ste bili u prilici, a niste mogli biti u prilici vjerojatno da to čujete, naše komentare na Strategiju regionalnog razvoja i na Zakon o regionalnom razvoju čuli biste više-manje isto što sam ovdje danas govorio. Da ste malo, bez politikantstva kakav je tipičan za neke kolege koji me sada gledaju, tek toliko. tek toliko. Mogao sam ja imati i politikantstvo i ovdje danas ali nisam niti ću ga imati. Ali ono što mi se čini, ono što sam vam htio reći da nije bilo naše suradnje u određenim razdobljima kada su sredine, mješovite etničke sredine dobivale sredstva za elementarne infrastrukturne projekte oni bi bili u mnogo gorem stanju nego što jesu. Nadam se da će se ta politika obnoviti ove godine i u ovim razdobljima. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Jaroslava Pecnika. Evo ja bih podržao ovo što je gospodin Pupovac govorio i eventualno dao jednu sugestiju koja mi se čini da bi bila možda dobra. Ja nisam nikakav ekonomista i ekonomski stručnjak, ali igrom slučaja sam bio jedan od osnivača svojedobne jedne kreditno-štedne unije u istočnoj Slavoniji koji je u vrijeme reintegracije pomagala zapravo razvoj istočne Slavonije. Smisao je bio da se olakša povratak prognanika i da se spriječi, zadrži što je moguće više Srba, prije svega Srba koji su živjeli na tom području. Pa su se krediti dodjeljivali uz pomoć Američke vlade jer je bio sklopljen ugovor, sad da ne pričam o toj priči, ali tada su kreditno-štedne unije mogle djelovati odnosno zvale su se Kreditno-štedne zadruge mogle djelovati na cijelom području tadašnje Hrvatske. Danas to više nije slučaj. One mogu djelovati samo u okviru svoje županije i time se zapravo onemogućio jedan dobar projekt, jedna dobra zamisao a to je da unije, ili barem one koje su se ozbiljno bavile tim poslom su kreditirale one koje komercijalne banke nisu imale interes, jer su to bili presiromašni, premali ljudi da bi se mogli zadužiti kod banke. Velike institucije naprosto o tome nisu vodile računa. I bilo bi dobro možda razmisliti da se ponovno zakonski na neki način povede rasprava o tome da se omogući djelovanje tih unija na širem području jer onda i one financijski jačaju, postaju interesantnije i mogu pomagati. Prije svega krediti u poljoprivredi su najneisplativiji krediti, oni se dugo, dugo se čeka njihov povrat. Prema tome, to je jedan od …/Govornik se ne razumije./… načina da se pomogne ovome što je gospodin Pupovac govorio, da se pruži ruka nerazvijenim krajevima i da se barem na nekom, mikroplanu počne pomagati taj razvoj. Inače ti krajevi neće nikako ići naprijed. Žali Bože, ja dolazim iz Slavonije, Slavonija je nekada bila prostor gdje su ljudi dolazili, danas je to prostor sa kojeg odlaze. I to nije samo floskula, to je doista samo činjenica. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Odgovoriti će uvaženi zastupnik Pupovac. Zahvaljujem kolega na podršci. Htio bih samo kazati da se bojim da ukoliko ovako nastavimo mi više nećemo, izgubiti ćemo stare vlasnike a dobiti ćemo nove vlasnike toga prostora. Već ih sada imamo. Ali ti vlasnici neće voditi računa o tome da li tamo netko živi ili ne živi. A što se tiče europskih sredstava i onoga što je moguće povući iz Europske unije, Republika Hrvatska kada bi pomogla, kada bi unutar HBOR-a postojao dodatan instrument koji bi se time bavio on bi vrlo lako prepoznao koji su privredni potencijali, koje su to specifične djelatnosti koje se na tim područjima mogu razvijati. I onda kada bi to bilo napravljeno onda bi ljudi dobili potencijal za povlačenje sredstava. Općine bi dobile mnogo veće potencijale nego što ih imaju ali toga nema. Ljudi se snalaze sami a većina u tom snalaženju naprosto ne uspijeva nego eventualno preživljava. Hvala. Sljedeće će biti nekoliko pojedinačnih rasprava. I prva ona je uvaženog zastupnika Ivana Sinčića. vam gospodine predsjedniče Sabora. Evo kada govorimo o HBOR-u, o banci koja je osnovana posebnim zakonom kako bi pomagala hrvatsko gospodarstvo, razvitak i izvoz moram se obratiti, postavlja se pitanje krajnjih korisnika. Ovdje piše u izvješću da je 5,1 milijarda kuna ukupno dano kredita, od toga ako se ne varam, 9 milijardi preko poslovnih banaka, ostatak direktno. Postavlja se pitanje onih krajnjih korisnika, malih i srednjih poduzetnika, OPG-ova, obitelji do kojih je taj novac došao. Evo ovdje bih, imam obavezu sa vama podijeliti nekoliko takvih slučajeva koji su indikativni, koji su indikativni, koji su upućeni drugim institucijama ali do danas nažalost nije bilo odgovara kako tipično to kod nas biva. Prva takva priča je jednoga gospodina iz Biograda. Znači gospodin je kupio brod, bio je profesionalni ribar, išao je dignuti kredit od HBOR-a, međutim uputili su ga u jednu poslovnu banku. Kada je došao tamo htio je dva puta odustati od kredita jer je vidio da se nešto čudno događa. Kriteriji su odjednom postali potpuno drugačiji od onih u HBOR-u, o kojima je govorilo Ministarstvo branitelja jer je gospodin ujedno i branitelj. Trebao je polog, hipoteka i još neke mjere osiguranja. Uvjeravali su ga da je sve u redu. Što se kasnije dogodilo? Otkupna stanica za prodaju ribe koja je prema programu Vlade nakratko zaživjela samo u Rijeci nikada nije napravljena, u Biogradu gospodin živi i došla je kriza, počele su poteškoće sa vraćanjem kredita. Gospodin je neko vrijeme plaćao kredit, nekoliko godina, danas to više nije u stanju, sada je zapravo u dužničkome ropstvu. Ne radi, ne radi ni supruga, čeka ga deložacija. Drugi primjer je iz Bjelovara, gospodin T.I koji je za našu kameru opisao slučaj da su određeni ljudi iz pravne službe i njihovi pomoćnici tražili mito kako bi se gospodinu i njegovom znači projektu odobrio kredit. Banku je nazvao umreženim kriminalom i politički korumpiranom organizacijom. Zbog lopovluka i korupcije ostao je bez imovine. Sve postupke je prijavio DORH-u, pisao je premijerima, odgovora nije bilo. Ukupno je izgubio dobit od 2 milijuna kuna. Treći slučaj je slučaj farmi gdje su davani krediti HBOR-a za štale i muzne krave, potpisivani su ugovori, zabilježba, hipoteke. Tu se dogodio slučaj da je pala otkupna cijena mlijeka i sada ljudi zapravo rade samo kako bi vraćali taj kredit, nemaju ništa za sebe i polako rasprodaju svoju imovinu. Ovo nisu izdvojeni slučajevi, ovakvih slučajeva ima jako mnogo. Nisu izdvojeni samo za 2014. godinu. Ovdje je navedeno kako je velik broj ljudi bačen u dužničko ropstvo. Ja ne krivim vas gospodine Tomaševiću direktno za ovo, nego se tu radi zapravo o nesinkroniziranosti s jedne strane Vlade, s druge strane banke za obnovu i razvoj. Netko je tim ljudima trebao reći, neće biti izgrađena otkupna stanica za ribu ili napuštamo mljekarsku industriju, puštamo joj slobodni pad pa neka propadne, nemojte ići u to jer ćete biti u dužničkom ropstvu sljedećih nekoliko desetljeća. Međutim, to se nije dogodilo i zbog te ne sinkroniziranosti, zbog tromosti i korupcije hrvatskih institucija mnogo je naših građana stradalo. Evo imao sam priliku podijeliti jedan dio tih priča, jedan dio tih priča koje vjerujem nismo prije imali prilike čuti, sve ovo je snimljeno na način Internet stranicama. Možete u bilo kojem času pogledati cijelu priču da vam ne uzimam vrijeme previše. Što se tiče samog vašeg izvješća, smatrao sam ga donekle kratkim i suhoparnim. Moram reći da sam pročitao i zakon i vašu reviziju i vaše izvješće i druge dokumente koje ste nam priložili, među ostalim i Power Point prezentaciju. Iznijeli ste unutra mnogo brojeva, iznijeli ste unutra mnogo analiza, ne znam, kreditnog, valutnog, rizika usklađenosti. Pisali ste unutra kako su rađene prezentacije, kako su rađene radionice, info dani i kako se gotovo 4 tisuća ljudi javilo za pomoć HBOR-u. Ja bih htio Ja bih htio predložiti, ne samo još veću povezanost i usklađenost Vlade i HBOR-a. Nego da ako je dano nekih tisuću kredita na 300 zaposlenih da zapravo provjerite odaziv krajnjih korisnika i da ga uzmete u obzir za svoj daljnji rad. Smatram da je u vašem izlaganju, koje moram primijetiti većina zastupnika, pošto ih vidim sve odavde odostraga nije pratila, da sam očekivao da će biti mnogo više informacija o tome koje projekte ste financirali, kome ste dali novac, prema kojim kriterijima. Izdvojite 10, 20 projekata koji vam se sviđa i da kažete evo ovo su sjajni projekti, još ćemo raditi u tom smjeru, a ovo su loši projekti. Naravno da mora biti statistički i nekih loših projekata. Ovo su loši projekti, u ovom smjeru ne želimo više ići. Znači, trebamo mnogo više detaljnih informacija kojih nije bilo ni u vašem izlaganju, niti u izvješćima koje ste nam dali. Zbog svega navedenoga i u znak protesta za sudbine ovih ljudi Živi zid neće poduprijeti ovaj izvještaj. Vjerujem da će tijekom godine biti izvješće za 2015. godinu i da ćete nam tada dati više informacija barem od desetak, dvadesetak konkretnih projekata i njihovoj uspješnosti. Evo toliko. Hvala Hvala vam lijepo. Imamo jednu repliku, uvaženi zastupnik Tomislav Žagar. **Žagar, Tomislav (SDP)** Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega Sinčić, vi ste ovdje naveli nekoliko primjera, dakle osoba koje su ulazeći u kreditne aranžmane kasnije došli u velike teškoće sa otplatom kredita, a kasnije sa svojom egzistencijom jer su hipoteku stavljali su hipoteku stavljali praktički u svu svoju imovinu, pa čak i onu u kojoj su živjeli. I tu se slažemo i doista je bilo slučajeva gdje zbog ovih ili onih razloga su krediti bili odobravani. Međutim, uvijek kad se krediti traže i uvijek neke institucije naprave poslovnu studiju, ali nije točno, nije dobra informacija da nije bilo takvih slučajeva u kojima su krediti odbijani. Čak se u tim slučajevima, posebno poljoprivrednici kad govorimo o njima poslovni plan je prošao IPARD, prošao je i poslovnu banku, prošao je i HBOR, ali je zapeo na HAMAG-u jer jednostavno kad se provjerom utvrdilo da sama poslovna studija nije dobra, znači da povratak investicija nije dobar. Dakle, nije slučaj samo u tome da postoje oni slučajevi koji su negativni, koji su ljude doveli u takvu situaciju već postoje suprotni slučajevi gdje su se onda ljudi ljutili i prigovarali su s jedne strane kažete tražite investicije, tražite poticanje gospodarstva, a s druge strane to onemogućavate. Mislim da je HBOR u tom dijelu odradio posebno u zadnje vrijeme dobar posao i da na taj način ljude mora, s vama se tu slažem u startu upozoriti da pojedina investicija neće biti isplativa, a posebno u poljoprivredi gdje ne znamo te ulazne parametre. Vi spominjete cijenu mlijeka, postoji niz drugih još stvari. Recimo ako govorimo o svinjogojstvu i poslije kasnije cijena samog svinjskog mesa na tržištu i dakle, tu moramo biti posebno obazrivi. Hvala. Ivan Vilibor (Živi zid)** Hvala vam kolega na replici. Ja sam prije svega govorio o tome da s jedne strane imamo HBOR koja financira projekte. Naravno da ne očekuje nitko da financiraju projekte koji nemaju budućnosti. Ali ako se ocijeni u jednom trenutku da taj projekt ima budućnost i da ima dobre uvjete, da ima dobar povrat, da neće uzrokovati zapravo loš kredit, odnosno kredit koji neće nikad biti naplaćen, da neće nekoga baciti u dužničko ropstvo onda očekujem isto tako da od Vlade koja provodi politiku konkretno u poljoprivredi, da ostvarite uvjete da omogući uvjete da se kredit može vratiti, a ne da onda izmakne svoj dio i onda da ljudi izvise. Hvala. Hvala. Sljedeća pojedinačna replika bit će uvaženog zastupnika Josipa Leke. **Leko, Poštovani predsjedniče prijavio sam raspravu. …/Upadica predsjednik: Da, da. Ne, oprostite. Moja zabuna. Rasprava, naravno da./… Hvala vam lijepa. Poštovane kolegice i kolege, nekoliko stvari iz rasprave me je ponukalo da se i ja prijavim o ovoj temi. Naime, moja ocjena da treba pohvaliti sve uprave HBOR-a od osnivanja do danas. Iako je to novčarska institucija sačuvala je rekao bih dignitet i nije bila meta dnevnih politika i ne bi smjela biti meta ni danas dnevnih politika. Drugo, od 1994. godine u Hrvatskoj su banke i bankarski sustav i bankarska politika vrlo intrigantna tema i i neobrađena tema ako ja smijem reći. Sve komercijalne banke imaju osnovni temeljni cilj koji je legitiman maksimalizacija profita. I ono se ostvarivalo od '94. do danas rekao bih maksimalno u korist banaka. I ocjena da HBOR, dakle Hrvatska banka za obnovu i razvoj nema za cilj maksimalizaciju profita čini vrlo važnom u razvojnom konceptu Republike Hrvatske koji ne smije biti samostalni koncept HBOR-a. Banka HBOR pošto ne radi na principu maksimalizacije profita mora pratiti politike Vlade Republike Hrvatske, a da bi uspješno mogla pratiti politike Vlade RH moramo se složiti da se neke razvojne politike ili većina razvojnih politika ne može ostvariti u jednom mandatu, pa čak rekao bih najjednostavnije politike kao što je recimo prehrambena industrija ili poljoprivreda u cjelini, a da ne govorimo politika razvoja znanosti koja za naše društvo je čini mi se najvažnija politika, da sudjelujemo u svjetskim procesima znanosti i razvoja. Kad tako gledamo na stvari koje su bile u proteklih godina, onda bi točno mogli primijetiti kad je stagnacija u društvu da pada i obim plasmana u HBOR-u. Kad nema ideja, onda pada i plasman preko HBOR-a. Drugo što mislim da je vrlo važno, a ovdje nekoliko puta spomenuto kad nije temeljni cilj HBOR-a maksimalizacija profita, nego pratiti projekte koje donose i ostvaruju ciljeve hrvatske gospodarske politike, razvojne politike onda bi bilo dobro da HRvatska ima utvrđen strateški plan razvoja područja. Je li to prehrambena industrija, je li to poljoprivreda, je li to turizam ili je neka druga industrija? Zašto to govorim? Svako od nas ima kontakte sa ljudima koji su kako se to u Hrvatskoj lijepo kaže iz realnog sektora, kao jedino oni znaju da imaju problema. Ja sam nekoliko puta razgovarao sa ljudima pa kažu mi smo potpuno nekonkurentni da dobijemo posao u zemljama koje imaju puno stabilniji financijski sustav i manje kamate, mi ne možemo konkurirati firmama iz Austrije, Njemačke ili ne znam koje njihove banke prate sa 1% kamata dok nas prate sa 5 ili 6 i više posto kamata. Zbog toga mi se čini da bi bilo vrlo važno da u tim nacionalnim ciljevima procijenimo je li moguće osnovati ili transformirati ili urediti da HBOR ili neki drugi institut prati izvoznu privredu. Ovo je već govore da se ova banka treba transformirati u izvoznu banku, investicijsku izvoznu, ne znam ni ja koju još. Meni se čini da treba imati i mogućnosti komunalne banke jer je Hrvatska rekao bih vrlo pogodno tlo da u komunalnim poslovima komercijalne banke zarađuju odlično bez velikog rizika. Sve u svemu dakle zaista treba poduprijeti poslovanje HBOR-a, treba poduprijeti, da je dobro banka pratila politiku Vlade RH sasvim sigurno bez oklijevanja treba reći da je na kraju mandata

Evo za slijedeće izvješće trebalo bi da banka zna koji su nacionalni ciljevi, koji nacionalni interes i koja područja su od interesa da ih banka kao što je HBOR prati sa kamatama koje nisu komercijalne. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Slijedeće pojedinačno izlaganje bit će ono uvaženog zastupnika Gordana Marasa. lijepo gospodine predsjedniče. Kolege i kolegice zastupnici, ovo je jako važna tema i drago mi je da pobuđuje ovakav interes i među zastupnicima, ali sigurno pobuđuje interes i među građanima i među poduzetnicima koji de facto u HBOR-u trebaju alat, polugu, podršku kako bi mogli što jednostavnije i jeftinije poslovati. Ovo što je rekao i kolega Leko u svojoj raspravi je činjenica da u Hrvatskoj bankarski sektor jako dobro živi, da su kamate za tvrtke u Hrvatskoj veće nego šta su u zemljama odakle dolaze banke majke

po mojoj ocjeni izvršava svoju ulogu pogotovo evo sa nestrpljenjem očekujem 2015.godinu gdje su rezultati vrhunski 12 milijardi, preko 12 milijardi kuna plasmana, to je jedno od rekordnih godina, čini mi se da je samo još jedna tu negdje i to također u ovom mandatu, znači mislim da se radi o 2012.godini. Tako da očito je da interes postoji, da sredstva postoje, da postoje i kanali. Netko je u raspravi maloprije rekao da pitanje 15 ili 20 novozaposlenih, malo je nekorektno gospodin Šuker u svojem uvodnom izlaganju izlaganju spomenuo politiku zbog toga šta ako imate više ulaganja, ako gledate malo izvješća da se konstantno mijenja odnos između direktnog ulaganja i ulaganja preko banaka. Pa nama je i u interesu da tamo bude možda i 100 više zaposlenih ako će ti plasmani ići direktno pod nižim kamatnim stopama. Znači taj trošak koji ćemo ostvariti sa nekoliko zaposlenih u HBOR-u će sigurno olakšati za stotine milijuna kuna trošak naših poduzetnika i omogućiti njima da budu konkurentniji. I to je ono što želim prvo istaknuti, ja sam posebno zadovoljan da sve više i više imamo direktno plasiranih sredstava preko HBOR-a. Evo kada gledate 2011. godinu i 2014. to je, 2010. pardon i 2014. koje su u izvješću znači putem banaka je išlo 76% plasmana 2010. godine, a 2014. 44, odnosno direktno je čak išlo 56% plasmana u 2014. godini. To je značajno, to je po meni puno manji trošak nego da su banke zaradile na marži tu razliku koju su mogle zaraditi. I ono što me također veseli ali i zabrinjava sa druge strane jer se pokazuje dosta konzervativni stav našeg bankarskog sektora prema investicijama je da je HBOR 2012., 2013. godine i 2015. godine sudjelovao sa skoro 25% udjela u investicijama u Hrvatskoj. Znači da nije bilo HBOR-a bilo bi 25% manje investicija u RH i to dalje govori o tome da je HBOR prevažan i da ga treba osnaživati pa i kadrovski i treba ljudima omogućiti da imaju i više ja bih rekao resursa i da štoviše kreditnih plasmana plasiraju. Ono šta također je bitno da HBOR konstantno uvodi nove mjere, znači od nižih kamatnih stopa, i od podjele rizika, i od mikro kreditiranja, i od leasinga evo to je jedna mjera koja je prije godinu i po dana uvedena gdje su lesasing kuće sklopile ugovor sa HBOR-om određeni kreditni potencijal gdje su tvrtke male i srednje najviše mogle uzimati i na leasing preko HBOR-a u suradnji naravno sa bankama a HBOR je otvorio taj put novca i šta je najvažnije, znači znači nema valutne klauzule. I iskoristili su mogućnost da i taj plasman pruže i da omoguće našim malim i srednjim poduzetnicima koji su na taj način kupovali strojeve budu što konkurentniji. EU fondovi apsolutno prevažno, ja to znam, jer i direktno u natječajima koji su provođeni za male i srednje poduzetnike i dodjeljivana su sredstva, gotovo uvijek je tu HBOR prisutan. Evo vidjeli smo u 2014. godini 609 milijuna kuna a direktno odobreno 279 milijuna kuna, činidbene garancije izvoz koji je krucijalan. Znači izvoz koji je podržan sa 4,6 milijardi kuna ali ova 2015. godina još i još i jače i sa te strane HBOR prati naše gospodarstvo. Što se tiče malih i srednjih poduzetnika, pojavilo se u raspravi to da evo kao problem je i HBOR ne prati male i srednje poduzetnike, ja sam zadovoljan da je 85% korisnika u 2015., 80% korisnika u 2014. upravo malih i srednjih poduzetnika. Tu se radi u 2014. oko 7 stotina tvrtki a u 2015. 1800 tvrtki. Kada pogledate kolika je to količina onih koji su ostvarili određene, pa i rekao bih potpore kroz to da su dobivali jeftiniju kamatnu stopu nego što je tržišna to je veliki suport i sa te strane treba odati priznanje HBOR-u da radi dobro posao i da tako treba nastaviti i dalje. I zato mi je i drago evo da, da ćemo ovdje u Saboru većinom, evo po raspravama čujem dati podršku ovom radu. A naravno da HBOR uvijek treba pratiti u u svojem radu i politike Vlade Republike Hrvatske a ja se nadam da će i nova Vlada nastaviti sa tim trendovima pogotovo prema malim i srednjim poduzetnicima. Što se tiče profesionalnosti treba izbjegavati teške riječi, politička kadroviranja itd., treba respektirati ljude i njihove karijere. Pa i predsjednik uprave koji je ovdje, mislim da je čovjek zavidne karijere i prošao je puno toga u gospodarstvu i sa te strane smo mu i davali podršku a i opravdao je povjerenje u 2015. godini. I pustimo se toga tko je kako imenovan, rekao sam već u replici kako se dovode ljudi sa 30 godina bez ikakvog iskustva na čelo te institucije i onda se od njih prave veliki stručnjaci. A što se tiče dodjeljivanja novca, ja sam ponosan na to da ja direktno nikada u HBOR-u nisam na način povlačio za rukav nekoga iz uprave da dodijeli ovome ili onome kredit i političkih dodjela kredita nije bilo, to odgovorno ovdje tvrdim za razliku od nekih prijašnjih slučajeva. Pa javno dostupan je primjer, evo rekao sam jednog poduzetnika koji se povlačio po crnim kronikama gdje je HBOR sa 60 milijuna kuna ostao kratak, radi se o gospodinu Fioliću. Kako je on dobio kredit, šta je i na koji način odobravano i kontrolirano to ja ne mogu ustanovljavati. Ali zanimljiv je podatak i bilo bi dobro da takvih stvari više ne bude. To je nešto šta se ne treba u HBOR-u raditi. Znači politički pozicionirane osobe, a tada je čovjek bio čini mi se u Hrvatskom saboru, upravo u svom privatnom biznisu da kroz HBOR guraju svoje projekte. Znači tu oči moraju biti širom otvorene. Nikom se to ne smije dopustiti pogotovo tko ima direktan utjecaj kroz ili neformalni ili direktan utjecaj na upravljačke strukture Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Toga, garantiram vam kao član nadzornog odbora nije bilo zadnje 4 godine. Ako je bilo kredita i projekata koji su podupirali hrvatsko gospodarstvo, evo tu se spomenulo nešto i oko željeznica. Pa Hrvatska, valjda je u interesu da se grade željeznice u Hrvatskoj i da se grade projekti koji će pomoći naš izvoz, naše proizvode proizvode itd.. Tu je HBOR bio kao potpora ne samo željeznici nego i brodogradnji i svima onima kojima je ta potpora prijeko potrebna. I naravno da treba uvijek naći načina u pravilima koje dopuštaju određene stvari i vezane za Europsku uniju i Europsku komisiju da taj novac nađe put do onih kojima je najviše potreban kako bi bili što konkurentniji. Sa te strane mislim da se posao koji se odradio u HBOR zadnje 4 godine ova uprava evo zadnjih dvije, godinu i pol dana, napravio na najbolji mogući način. I podržavam i ovu inicijativu koju je rekao kolega Leko, jer se to primjećuje u samom radu HBOR-a da je potrebno i posebni, možda posebna banka koja će pratiti samo komunalne projekte jer HBOR je prisutan jako u tom dijelu. informacija koju sam danas vidio koja me također jako veseli da se i mali gradovi u Republici Hrvatskoj razvijaju putem HBOR-a, tako da Sisak 50 milijuna kuna ove godine ulaže u infrastrukturne objekte i u svom gradu kako bi podignuo standard građana a opet na kraju to rade naši mali i srednji poduzetnici. Hvala vam lijepo i moja podrška radu HBOR-a. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Imamo jednu repliku uvaženog zastupnika Blaženka Bobana.

pripisujući to njegovoj, a reći ćemo tako mladim danima ili mladim godinama da je svega sa 30 godina došao na čelo toga. Ja ću vas podsjetiti, a vi to vrlo dobro znate, da je kudikamo mlađi bio kada je Vlada pokojnog premijera Račana također zbog izuzetno kvalitetnog rada tog istog predsjednika uprave podržala i cijeli mandat te Vlade je bio na čelu HBOR-a. Nije valjao 10 godina kasnije kada je bio kudikamo, uz tu mladost, kudikamo iskusniji i kudikamo sa većim potencijalom i znanja i kontakata u svijetu što na koncu dokazuje i ova njegova najnovija funkcija. Hvala vam. Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Pa niste dobro slušali šta sam ja rekao. Ja sam se pozvao na izlaganje kolege Šukera koji je spomenuo politiku, utjecaj, kadroviranje itd. I onda sam se referirao kako to nije bio problem u toj situaciji. Pa ne možete mi reći da je netko tko dođe sa 30 godina bez velikog ili ikakvog upravljačkog iskustva na čelo HBOR-a iskusniji i bez političke zaštite, a netko tko je prošao velike uprave velikih poduzeća u Republici Hrvatskoj nema to iskustvo, odnosno on je politički imenovan. Kada gledamo dvije osobe tog predsjednika uprave iz devedesetih i ovog kojeg smo postavili mi i 2014. gospodina Kristijana koji je rekao Šuker, gospodin Šuker da je bio jedno kraće vrijeme i gospodin Tomašević to je nebo i zemlja. Samo sam o tome govorio. Nisam ja govorio da čovjek 10 godina kasnije nije bolji. Pa sigurno je bio bolji nego devedeset i ne znam koje je došao prve, druge, treće, nebitno. Samo kažem da trebamo se držati u svojim raspravama uvijek istih kriterija. Ne možete optuživati nekoga da je doveo nekog neiskusnog koji ima pet puta više iskustva nego što je imao Kovačev kad ga je tamo postavio netko za direktora HBOR-a. Tako da s te strane vjerojatno niste dobro razumjeli što sam govorio. Nisam se ja pozivao na 2013. nego na devedesete godine. Hvala lijepa. Hvala. Sljedeća pojedinačna rasprava bit će uvaženog zastupnika Ivana Lovrinovića. **Lovrinović, Ivan (MOST)** Gospodine predsjedniče Sabora, poštovane kolegice zastupnice i kolege zastupnici, pitanje Hrvatske banke za obnovu i razvoj je izuzetno važno jer ona se zove ponavljam Hrvatska banka za obnovu i razvoj. Postavimo sebi pitanje je li ima točan naziv je li tako? Naravno, netko će reći nakon završetka rata, pa i možda nešto i danas dosta je asistiralo u obnovi, međutim pitanje je li razvojna banka, to je pravo pitanje, svaka zemlja mora imat jednu takvu instituciju da ispravlja tržišne nepravilnosti, odnosno da tamo djeluje gdje nisu klasične komercijalne banke zainteresirane. Dakle, da podsjetim HBOR je osnovan 1992. godine i danas je on možemo reći hajmo tako reći generalno umjesto razvojne banke uglavnom bio transferna banka koja je u značajnom dijelu, selektivno i po političkoj podobnosti plasirala kredite. Tako je HBOR dobivene transfere iz proračuna dalje transferirao umjesto da se kreditira i aktivno sudjeluje u gospodarskom razvoju Republike Hrvatske. U tom kontekstu razvijani su različiti programi kreditiranja putem poslovnih banaka. Vidite, postavlja se pitanje ako je ovo razvojna banka zašto ona plasira svoja sredstva preko komercijalnih banaka. Na temelju toga, znači razvijani su takvi kanali kreditiranja koji nisu bili u skladu sa ciljevima nacionalne ekonomske politike, pa je i gospodin Leko malo prije postavio pitanje i slažem se da nemamo Strategije ulaganja, a i gospodin Pupovac je neto rekao gdje, u koja mjesta i Miro Bulj također. Pa se prema tome postavlja pitanje opravdanosti i smisla ovakvog poslovanja preko poslovnih banaka ili je možda HBOR nesposoban, nema možda prave kadrove koji bi tamo na taj način odobravali kredite. Danas je nemoguće dobiti popise korisnika kredita dobivenih od HBOR-a niti kriterije po kojima su odobreni, a niti sektore u kojima su završili. evo molim gospodina iz HBOR-a da nas informira, da nam pošalje naknadno ta izvješća da nema nekih tragova možda da se ne postavlja neke sumnje. Zanimljivo je da je HBOR u razdoblju gospodarskog rasta BDP-a, od gospodarskog pada BDP-a od 2008. do 2014. znači u vrijeme recesije odobrio gotovo 8 i pol milijardi kuna kredita, a prema informacijama s krajem prošle godine to bi trebalo doseći čak 12 milijardi, dok su poslovne banke provodile politiku razduživanja u tom razdoblju u neto iznosu od 8 milijardi kuna. Tako ispada da je gospodarstvo i bilance poslovnih banaka spašavane isključivo državnim proračunskim novcem. Mislim da je tu pametnome dosta. Uz to, dovoljno je još reći da je prosječna kamata po kojoj HBOR plasira sredstva 1 a istodobno država izdaje obveznice i zadužuje se po prosječnoj kamatnoj stopi od 5 i pol posto. Što više u jednom trenutku tijekom 2010. HBOR je HBOR je postao tzv. kvalificirani investitor u ime RH, u rizične investicijske fondove, tzv. fondove za gospodarsku suradnju. Za takav položaj danas uglavnom plaća unaprijed naknade za upravljanje neovisno ostvarenim ulaganjima takvih fondova. Pa prema tome, još bih nekoliko opservacija dao. Konačno HBOR posluje po posebnom zakonu, to je vrlo važno ovdje zastupnicima u Saboru reći, a ne po Zakonu o kreditnim institucijama po kojem posluju banke. On nije banka u klasičnom smislu riječi, pa bi porezni obveznici od 320 otprilike zaposlenih u HBOR-u trebali vidjeti veću transparentnost i ovih više informacija koje sam malo prije naveo. Zbog toga mi u MOST-u smatramo i predlažemo sljedeće: HBOR treba postati prava razvojna banka s profesionalnom upravom, depolitiziran koju nadzire Nadzorni odbor sastavljen od svih dionika poslovnog akademskog i političkog života. Nužno je izbaciti dominantno političke, a uvesti ekonomske kriterije i ciljeve poslovanja. Dalje mi predlažemo da treba zakonom definirati nadležnost Državnog ureda za reviziju nad poslovanjem HBOR-a. Nadalje predlažemo da se definiraju krediti, kriteriji dodjele kredita i u tom smislu poticanje izvoza, te javno objavljuje sektore i one poslovne sustave koji dobijaju kredite ili im se jamči za izvoz. I još jedan konkretan prijedlog da se izvještava Hrvatski sabor o takvim transakcijama, korisnicima, sektorima. Mene ovdje kao novog zastupnika iznenadila komunikacija između predstavnika SDP-a, HDZ-a, HNS-a. Vidim da se dobro slažete i podupirete, znači ne vidite nikakve bitne falinge što bi rekli u poslovanju HBOR-a. Međutim, mi u MOST-u to vidimo. U U čemu je problem? Jedan je zastupnik rekao nemojte me veću za jezik, jer ako ja počnem pričati što znam neće biti dobro. Onda su drugi rekli iz drugog tabora u redu, pa malo bocnu. Pa bilo bi dobro da hrvatskoj javnosti da iznesete nešto od tog prljavog veša da konačne repozicioniramo ovaj HBOR. Jer gospodo Jer gospodo ako vi mislite da smo mi došli ovdje u Hrvatski sabor da slušamo svake godine iste izvještaje poslije kojih nitko ništa ne pita građane, niti im daje poslije toga naknadni izvještaj što se učinilo onda mislim da nema nikakvog smisla ovo stavljati kao točku dnevnog reda. Ovdje imamo što se tiče HBOR-a, zato predlažem da se ovo pitanje stavi posebno, ovo je pitanje od državnog interesa, da se pitanje repozicioniranja HBOR-a je li on banka, je li on transferni fond, kako će poslovati stavi na dnevni red da se donese odluka da bi se makle ove incestuozne veze između politike i ekonomskih načela poslovanja. I s druge strane želim još na kraju reći da bi bilo dobro da čujemo kakva je naplativost kredita koji su odobreni i podsjećam one koji možda ne znaju jamstva koja dobiva, HBOR se zadužuje na inozemnom tržištu, država jamči za to, to ulazi u strukturu javnog duga pa prema tome vrlo važno nam je znati o čemu se radi. I na kraju, gospodine predsjedniče dopustite mi još imam nešto vremena, postavio bi jedno pitanje koje nama izravno veze sa ovim ali ima veze sa čitavom Hrvatskom. Ovih dana će se provoditi program tzv. Bail-in znači rješavanja dubioza konkretno u talijanskom bankarstvu. Procjene kompetentnih institucija govore da je oko 150 milijardi eura znači nenaplativih kredita UniCredit banke i Intese. Tehnika Bail-in znači ajmo tako reći ozdravljenje i prebacivanje tog što je nenaplativo u tzv. bed bank loše banke podrazumijeva od 1. siječnja ove godine da država neće izravno snositi odnosno porezni obveznici takve troškove već da će taj Bail-in snositi dioničari i štediše iznad 100 tisuća eura. Pošto te banke imaju svoje kćeri u Hrvatskoj bilo bi dobro da zatražimo, odnosno da zatražite informaciju od Hrvatske narodne banke što se događa kako bi se našim građanima mogla poslati jedna kvalitetna informacija da ne bi došlo ajmo tako reći do dezinformacija, a svi mi znamo da banka živi na povjerenju i da bi se spriječile možebitne glasine. Evo hvala lijepo. Hvala lijepa. Vaše izlaganje izazvalo je nekoliko replika. Prva je uvaženog zastupnika Mire Bulja. Hvala lijepa. Uvaženi profesore, kolega Lovrinoviću kažete da je upitan rad HBOR-a i da za njega vrijedi poseban zakon. Upitan je rad isključivo i slažem se s vama, jer kako vi kažete stručnjak ste, nema rezultata poglavito na ovim područjima gdje bi se trebala razvijati Hrvatska. Međutim, vas kao stručnjaka, sigurno ste više uključeni u ovo, upitao bi nekoliko pitanja jer ste upoznati s tim činjenicama. Da li uprave HBOR-a uglavnom ispunjavaju političke želje i da su sve te odluke svoje pokrivali odlukama nadzornog odbora u kojima sjedi šest ministara i tri saborska zastupnika uz plaće koje su u pravilu bile šest puta veće od prosječnih hrvatskih plaća i na kraju bi izašli iz HBOR-a, ukratko naravno na stotine tisuća kuna novca. I drugo pitanje, uz političko pokroviteljstvo i komercijalnu reviziju poslovanje HBOR-a je izbjegavao Državni ured za reviziju. Tko ima, tako da imamo paradoks da korištenje javnoga novca ne kontrolira država već privatna revizija. još jedno pitanje, kratko ima vremena. Danas postoje banke pa čak i one koje su u likvidaciji po rješenju HNB-a koje su dominantno bile klijenti HBOR-a. Pa danas imamo banku koja je propast ostvarila, ostavila čak 300 milijuna kuna kredita koje je plasirao HBOR, Centar banka. Zanimljivo bi bilo vidjeti tko su bili krajnji korisnici tih kredita? Zbog toga podržavam ovu ideju da ovo bude posebna točka dnevnoga reda ovdje u Saboru i da nam gospoda iz HBOR-a ovo sve kažu javno i glasno što se događa sa bankom koju plaćaju hrvatski građani. Hvala. Hvala. Odgovorit će poštovani zastupnik Ivan Lovrinović. Zahvaljujem gospodinu Bulju. Pa gospodine Bulj i mene zanimaju odgovori na neka pitanja koja ste postavili, ali ovo što ste spomenuli nisam znao da je u sastavu nadzornog odbora šeste ministara i tri saborska zastupnika, ali sam maloprije rekao vi ste samo potvrdili ovo što sam rekao, to je tipična incestuozna veza jel tako? Dakle to ispada da je politička samoposluga koja tako funkcionira. Pa prema tome gospodo ako želimo nešto napraviti za Hrvatsku ajmo od HBOR-a napraviti ili banku, da bude banka ili je nazovimo fond ili transferna agencija ili tako nešto pa da točno znamo o čemu je riječ. Ovo što pitate za dug jedne, ustvari jedan plasman od 300 milijuna, nemam informacija koje je plasirao HBOR, pa i mene i druge bi zanimalo o čemu se radi, koji su bili korisnici tih kredita? Nažalost ja uvid u takvo nešto nemam. A kad pitate za državnu reviziju odnosno tko revidira izvještaje, ja ne znam, čitao sam negdje u tisku da je prije četiri, pet godina Državna revizija dala izvještaj, inače komercijalna, ako netko ima bolje, svježije podatke ja bi volio da me ispravi, ali na ova druga pitanja vam ne znam odgovoriti jer ni sam nemam preciznije informacije. Hvala. Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Gordana Marasa. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Poštovani gospodine Lovrinović, u potpunosti podržavam vašu sada inicijativu oko javne objave svih korisnika kredita u HBOR-u, mi smo to u Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo napravili, znači svi koji imaju jamstva su javno dostupni. Ja sam skoro kičmu izgubio, polomio se da to pokušam napraviti u HBOR-u, ali recimo evo, niti od gospodina Šukera nisam imao tu podršku koji je sjedio zajedno samnom u nadzornom odboru da to i napravimo. Ja se zalažem za to, ukoliko ste pripremili pismeni zaključak u svezi ove točke da se obaveže HBOR na ubuduće javnu objavu kredita, ja ću glasati za to. I uvjeren sam da će klub SDP-a također glasati za to, jer to je transparentnost, to nam je potrebno. Znači imate poslovničku mogućnost, napišite zaključak i neka od danas na dalje HBOR objavljuje javno tko dobiva kredite, ja sam za to zainteresiran i za to sam se borio 4 godine. Nažalost, uvijek je u HBOR-u bio odgovor, poslovna tajna, smanjiti će se opseg kredita. Zbog čega bi netko bio limitiran sa time što će biti javno objavljeno da je dobio kredit u HBOR-u da se on ne javi za kredit? Zbog čega? Šta je sramota dobiti kredit u HBOR-u? Na taj način i meni je dosta često bilo nejasno zašto se uprava tako postavlja. Nažalost evo uvijek smo nekako izbacili loptu u out i na kraju se to nije desilo. Ako vi napravite zaključak ispred Kluba zastupnika MOST-a, ja ću glasati za to a uvjeren sam da će i većina zastupnika SDP-a oko ove točke. Tako da s te strane zalažem se za transparentnost i želim da se to da se to zna. A sada ću vam reći kako to obično funkcionira. Ja sam jedan nadzor napravio i onda je tamo jedna gospođa koja je radila PR sa HBOR-om dobila kredit koji je nenamjenski iskoristila. E sada mi recite da je predsjednik uprave bio upoznat sa tim kreditom? Meni je velika sumnja da je. Znači osoba s kojom na dnevnoj bazi radi ona se na, taj slučaj je javno poznat, ona se nagodila sa tužiteljstvom, uredila si je stan umjesto da iskoristi novac za poslovne svrhe. I onda mi nemojte reći da nije bilo političkih meni-tebi slučajeva, kada ja u tom konkretnom slučaju znam da se napravilo nešto što nije dopušteno a da je osoba na dnevnoj bazi surađivala sa predsjednikom uprave.

Ovo je dobra sugestija, mi smo razmislili o tome, samo pošto smo ovdje novi moramo vidjeti tehniku da li da tražimo stanku pa da predložimo … …/Upadica se ne čuje./… Pa ćemo vidjeti, ali u svakom slučaju ćemo to tražiti, tako što ste vi rekli. Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Ivana Vrdoljaka. **Vrdoljak, Ivan (HNS)** Hvala lijepo predsjedniče. Dobro ljudi, ja ne znam jesam li nešto propustio, je li nije MOST dio vladajuće koalicije? Dakle, kolega i svi ovi koji raspravljate, kolega Bulj i kolega Lovrinović, napravite to, niste vi više tu da dajete ideje i inicijative. Znači mi uzmemo transkripte lijepo i za godinu dana pogledamo šta je sastav nadzornog odbora, šta je sastav uprave, koje su revizije napravljene. Pa ne morate vi kroz Sabor sami sebi davati inicijativu. To ćemo mi pokušati učiniti, možete da zabavite javnost, ali nemojte zaboraviti vi ste preuzeli odgovorno, vi ste dio vladajuće koalicije. Ne možete izaći u Hrvatskome saboru sa inicijativom i idejom, napravite. Imate svoje ministre, svoju Vladu, glasali ste za nju. Znači nemojte zavaravati hrvatsku javnost ovdje sa funny temama ja dajem inicijativu. Odradite pa za godinu dana na izvješću vidimo, ja uzmem transkript od ove rasprave i čitamo, sastave nadzornih odbora, sastave uprave, obavljenih revizija, nove kreditne programe. Što je ovo sve što je sada rečeno da treba HBOR biti, transferna banka, učinjeno. Znači to je ja mislim prvo i osnovno što trebam ponoviti. Kolege iz MOST-a koji se javljaju za riječ mogu danas sve to izvršiti. Vi ste dio vladajuće koalicije, ako sam nešto propustio, informirajte Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Ivan Lovrinović. **Lovrinović, Ivan (MOST)** Evo zahvaljujem gospodinu Vrdoljaku, on je očito još pun energije, nedavno je završio mandata i uvijek je bio i u HEP-u je bio poduzetan, htio je provesti IPO na brzake. Mi ćemo ovo napraviti u okviru i Vlade itd.. I ono što govorim, znači mi nismo, odnosno u ovom slučaju konkretno kada govorim nismo ovdje došli šuplje priče pričati nego raditi. Pa prema tome, uostalom to će se i vidjeti, Hvala. I zadnja replika je uvaženog zastupnika Ivana Šukera. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Lovrinoviću ja sam se javio za repliku samo zbog jedne stvari. Vi ste ovdje rekli da država daje jamstva za kredite HBOR-a. Prilikom svakog donošenja proračuna imate dva akta, jedan je proračun a drugi je Zakon o izvršenju državnog proračuna gdje Vlada predlaže masu izdanih jamstava. Prilikom podnošenja Izvješća o izvršenju proračuna za 6 mjeseci i 12 mjeseci se navede popis izdanih jamstava i protestiranih jamstava i vidjeti ćete da tamo HBOR-a nema. HBOR ima dobar kreditni rejting, HBOR ima dobar ugled. I druga stvar, ono što sam govorio u svojoj pojedinačnoj raspravi, dakle imaju institucionalne banke Europske unije čiji smo i mi između ostaloga vlasnik koji financiraju određene projekte koji su vezani na projekte Vlade. I HBOR kada dobije taj kredit od institucionalne banke, to je praktički namjenski kredit. Njemu ne treba jamstvo države. Ali mi na ovakav način kada govorimo napraviti ćemo si jednu stvar koju je grešku napravila prethodna Vlada. Iako sam ja i ovdje u Saboru govorio a to je slučaj HAC-a. Po Eurostatu, tvrtka koja ima 50% vlastitih prihoda ne spada u bilancu opće države. I prema tome, ako njemački KFV po nikakvim kriterijima ne spada u javni dug Savezne Republike Njemačke, onda niti hrvatski HBOR po svim tim istim kriterijima ne može spadati u javni dug Republike Hrvatske. Dakle, on to jasno posluje po uzusima i pravilima kako posluju slične banke u Europi. I sve ovo što ste vi rekli dapače, ja se slažem. Možemo na Vladu prijedlog izmjene zakona objaviti. E sad ćete se naći u problemima sa kreditima koje HBOR plasira zajedno sa poslovnim bankama, gdje poslovne banke preuzimaju rizik i sve. HBOR tu nema nikakvog rizika, samo praktički obrađuje kredite, daje sredstva. Po zakonu taj kredit ne smijete objaviti. Isto tako kredit gdje je rizik pola pola. I prema tome, ja se sa vama u potpunosti slažem za transparentnost da ne bi bilo ovdje prepucavanja da je netko nekom dao nešto ispod žita. I budite uvjereni, pa nije nitko baš blesav od onih ljudi koji rade u rizicima u HBOR-u a isto tako predsjednika uprave da potpiše nekakav kredit pa da da ovaj ispod žita, pa da sutra odgovara za to. To su sve visoko profesionalni, obrazovani ljudi. Prema tome Odgovorit će uvaženi zastupnik Ivan Lovrinović. **Lovrinović, Ivan (MOST)** Naravno da me ne bi netko krivo shvatio ne govorim uopće, ne obraćam se pojedinačno ljudima koji su tamo zaposleni u HBOR-u. Oni očito rade svoj posao, imaju određenu organizaciju, hijerarhiju. Ja govorim, ovdje je bila povod odnosno zaključno da se repozicionira uloga, funkcije i zadatci Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Tamo ima kvalitetnih ljudi. Ta banka ako bude banka može igrati vrlo važnu ulogu u razvoju posebno manje razvijenih krajeva Hrvatske, malih, srednjih poduzetnika. Rekao sam ona tu funkciju do sada nije ostvarila u mjeri u kojoj smo očekivali i koju od nje zahtijevamo. Sad ovo pitanje o jamstvu ne bih oko toga debatirao, jer nemam dovoljno vremena. I da i ne. Prema tome, ima argumenata i za da i ne, ali smisao moje poticanja diskusije, odnosno i čitavog MOST-a jest da se uistinu zapitamo treba li nam više ovakav HBOR. Ako on dobar dio plasira preko banaka, onda hajmo naći neku banku pa ćemo i tako da ne ponavljam se. Treba otvoriti ovu priču, temu, repozicionirat ulogu ali i nekih drugih institucija koje će doći na red narednih sjednica i narednih dana. Evo to je bila ideja. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. S time bih zaključio raspravu. I sad riječ ima u ime predlagatelja uvaženi Uvažene zastupnice i zastupnici, samo tri rečenice. Znači, ja sam nastupio na dužnost 1. travnja 2015. godine i mogu vam reći da u ovoj godini nikada nitko nije vršio nikakav pritisak. Dapače, radilo se u dobroj vjeri i radilo se puno. Znači, ta cijela ekipa tamo koja je zaposlena je vrlo profesionalna, visoko profesionalna, došla je iz komercijalnih banaka. Mi smo i 1.5.2015. godine doveli čovjeka iz jedne komercijalne banke da malo pojačamo te odnose. Što se tiče pitanja kolege Sinčića, mi ćemo vam poslati pismeno obrazloženje glede 22 zaposlenika u 2014. godini, jer ovog trenutka vam ne mogu točno reći koji su to zaposlenici i gdje, na kojim mjestima su oni zaposleni. Ali definitivno, krajem 2014. je počela reorganizacija sustava koja se nastavila kroz 2015. godinu. mi smo de facto pripremili se za ono što je prof. Lovrinović malo prije pitao i govorio, a to je da budemo spremni za što više izloženosti, odnosno što više samostalnog financiranja bez posrednika. Što se tiče samog prosjeka recimo odobrenja od 2007. godine do 2015. to vam je bilo negdje oko 6 milijardi i 300 i 400. Ove godine, 2015. za koju ćete vi dobiti izvješće je bilo 7 milijardi i 800 samo kreditne. Znači, ukupno 12 i nešto. To je ogroman broj klijenata prošao kroz naše urede. Maltene svaki dan smo primali po 4, 5 klijenata. Netko je ovdje malo prije spomenuo da je podkapacitiranost naših de facto zainteresiranih privrednika koji se kod nas javljaju to vam je točno i tu se mora nešto drugo raditi. Neovisno o tome što mi smo banka, odnosno institucija koja ne djeluje po profitnom principu. Ipak moramo se brinuti o novcu koji je nama povjeren i moramo očuvati vrijednost tog novca. Evo hvala vam lijepa na svim vašim sugestijama, mi smo to bilježili, zapisali smo i dozvolite da vas kontaktiramo, pozovemo. Vrlo bi rado vidjeli da i gospodin profesor dođe i svi zainteresirani kod nas i apsolutno smo otvoreni. I još nešto, znači zadnja revizija koja je bila kod nas je bila 2013. godine i taj revizija je bila dala neupitno mišljenje. Znači, mi smo vam apsolutno transparentni, otvoreni, imamo sve analitike. U bilo kojem trenutku od ovih 8600 partija koje sad imamo kod sebe, odnosno 6800 klijenata u svakom trenutku možete doći kod nas i vidjeti tko je taj klijent, na koji je način dobio kredit, koje je koleterale imao, kako smo ga podržali itd. Što se tiče pitanja kolege Sinčića, a odnose se na farme, na one sustave koji su se su se 2004. i pete odobravali, ne znam da li se vi sjećate tih vladinih reformi u tom kontekstu kada se poticao taj ruralni razvoj, mi na žalost i danas imamo dosta problema. Znači, 10 godina nakon toga imamo problema jer se ti ljudi nisu uspjeli na jedan pravilan način etablirati u tržnu ekonomiju, dali smo im novac, posudili smo im novac. Međutim, tržna utakmica za njih je bila jako, jako teška. I ja razumijem kolegu Sinčića što govori, jer svakodnevno de facto se susrećemo sa tim stvarima. Znači, svakodnevno nama dolaze dopisi da prolongiramo te kredite. Ali pazite, to su krediti iz 2004. i pete godine i to je jako, jako veliki problem. I mi imamo direkciju koja se zove Direkcija rizičnih plasmana i nema dana da netko od tih kredita ne završi u toj riznici. To je dosta velik problem općenito. I podržavam ustvari vašu inicijativu da se to podigne na neku razinu i da vidimo možemo li ga zajednički ga zajednički riješiti. Što se tiče naplativosti, ovog trenutka mi imamo 85% naplativosti. Znači nenaplativo je 15%. Komercijalne banke vam imaju 17,5%. kad gledamo ukupni portfelj od 132 milijarde od nastanka HBOR-a, 2% je nenaplativo. Sad vidite koliko je to, to je negdje oko 2 milijarde. Normalno ne treba ništa biti nenaplativo, ali život čini svoje, 24 godine života HBOR-a je tu. Evo ljubazno vas molim da se javite, da dođete, da razgovarate i da budemo partneri u tom djelu. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. S time definitivno onda zaključujem raspravu o ovoj točci, a glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Točka tri iz pročišćenog dnevnog reda, nju ćemo odgoditi budući da odbor nije dao svoje mišljenje, matični odbor nije dao svoje mišljenje o tome. Prema tome kad odbor da svoje mišljenje stavit ćemo je na dnevni red. **Reiner, Željko

Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolege i kolegice zastupnici,